Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon for representanten Morten Wold i tiden fra og med 6. til og med 10. juni for å delta som valgobservatør for Europarådets parlamentariske forsamling i Bulgaria.

sa- ken): Lovproposisjonen foreslår mindre endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Hensikten med endringene i diskrimineringsombudsloven er en presisering av ordlyden i § 7, der det har vært noen uklarheter om nemndas ansvarsområder. Endringen vil tydeliggjøre at diskrimineringsnemnda ikke skal håndheve forbud mot trakassering og seksuell trakassering i tillegg til diskriminering i familieliv og andre personlige forhold. Komiteen ønsker å understreke at denne endringen ikke må tolkes utvidende, men at man utvikler en praksis i tråd med intensjonen i endringen. Likestillings- og diskrimineringsloven inneholder særregler om diskriminering i arbeidsforhold. I dagens lov henvises det til arbeidsmiljøloven, men det mangler en lik henvisning til skipsarbeidsloven. For å sikre at loven også skal gjelde for arbeidstakere som arbeider på norske skip, og at de skal ha samme vern etter likestillings- og diskrimineringsloven som andre arbeidstakere, foreslår man å legge inn en henvisning til skipsarbeidsloven. Jeg ønsker å takke komiteen for godt og konstruktivt samarbeid i denne saken, og det er en samlet komité som legger fram innstillingen.

For et år siden ved- tok Stortinget ny opplæringslov. Den regulerer hverdagen til over 820 000 barn og unge og arbeidsdagen til over 95 000 lærere i skolen. Loven bygger på en omfattende offentlig utredning, grundige høringer og har vært arbeidet med under seks kunnskapsministre og to regjeringer. I dag faller de to siste brikkene i loven på plass: Det skal stilles krav om relevant lærerutdanning, og vi setter rettslige rammer for når ansatte i skolen kan bruke fysisk makt. I arbeidet med opplæringsloven har komiteen lagt stor vekt på å skape bred politisk enighet, slik at loven kan bli et godt redskap for Skole-Norge, og at den kan stå seg over tid. Det har vi også lyktes med i saken som behandles i dag. Skal vi som samfunn nå målene for elevene og skolen, må vi sikre at elevene møter kvalifiserte lærere i klasserommet. I en periode frem til 2019 var det god tilgang på søkere til lærerutdanningen, mens det nå er en kraftig nedgang. Det er derfor viktig å heve statusen til læreryrket. En tydeliggjøring i opplæringsloven om krav til lærerutdanning kan bidra positivt. Det kan være behov for å gjøre unntak fra kompetansekravene i tilfeller der det ikke er kvalifiserte lærere som søker. I regjeringens forslag åpnes det i slike tilfeller både for ansettelse på vilkår om at påbegynt lærerutdanning fullføres og for annen midlertidig ansettelse. En samlet komité mener at intensjonen med kravet til ansettelse av lærere må være at skoleeier alltid vurderer ansettelse på vilkår før annen midlertidig ansettelse. For å sikre dette pålegger vi regjeringen å vurdere omfanget av midlertidig ansettelse av lærere innen sommeren 2027 og eventuelt komme tilbake til Stortinget med et skjerpet lovkrav om at skoleeier alltid vurderer ansettelse på vilkår før annen midlertidig ansettelse. Med dette ber vi kommunene og fylkene om å gjøre en jobb for å sikre flere kvalifiserte lærere inn i skolen og begrense midlertidig ansettelse til et absolutt minimum. Komiteen støtter regjeringens forslag til regulering av situasjoner der ansatte i skolen kan bruke fysisk Vi deler også departementets vurdering om at en lovregulering vil bidra til økt rettssikkerhet for elever det brukes fysisk makt mot, og for ansatte som står i situasjoner hvor de har brukt fysisk makt. Jeg vil imidlertid understreke viktigheten av at slik inngripen er forholdsmessig, og at skolen arbeider systematisk for at det ikke skal oppstå situasjoner som innebærer fysiske inngrep mot elever. Departementet vil også utrede om det skal åpnes for bruk av fysisk inngripen ved ordensforstyrrelser og verbale angrep. Dette støttes av komiteen, men vi understreker at slike situasjoner best forebygges og håndteres med faglige og pedagogiske tiltak, og at videre utredning må inkludere barn og unges syn. Med dette legger jeg frem komiteens innstilling. Takk [10:06:58]: I dag behandler vi siste runde om endringer i opplæringsloven. Det er snart sju år siden opplæringslovutvalget begynte sitt arbeid med NOU-en som har lagt grunnlaget for de endringene vi har gjort i Stortinget de siste årene. Dette har vært et stort arbeid, som har gått over flere regjeringer, og som har skapt mange store debatter. Likevel er det overraskende og positivt hvor mye man har klart å bli enige om i denne loven, som er så avgjørende for barn og voksne i norsk skole. Rettighetene til over 800 000 elever bestemmes i denne loven, noe som gjør den, om du spør meg, til en av Norges aller viktigste lover. lover. Jeg tenker også det er på sin plass å reflektere litt over hvor heldige vi er i Norge, for i mange andre land er innholdet i skolen en ideologisk debatt og en politisk kamp mellom ulike partier og retninger. I vår opplæringslov stadfester vi mange ting som ville ha gitt grobunn for større uenigheter andre steder, men i Norge er vi enige om det fundamentale og det grunnleggende i skolen. Dette er viktig for tilliten, samholdet og fellesskapet vi har i vårt samfunn. samfunn. I denne behandlingen vedtar vi krav om relevant lærerutdanning for å kunne bli fast ansatt i en lærerstilling. Det løfter læreryrket, og det gir elevene en bedre skole. Regjeringen har samlet fagforeningene og KS om at en lovfesting er klok. Her på Stortinget har vi også funnet sammen om å styrke forventningene til at kommunene og fylkeskommunene strekker seg lenger og gjør mer for å ansette på vilkår om fullført utdanning framfor ufaglærte. Det må være siste utvei å ansette noen uten utdanning eller uten vilkår om utdanning. Stortinget ber også regjeringen om å følge nøye med på om det gis mange unntak og komme tilbake hvis utviklingen går i feil retning. retning. Vi får også her en tydeliggjøring av når ansatte i skole og SFO kan gripe inn fysisk for å avverge skade på mennesker og eiendom. Siden dagens opplæringslov ikke omtaler dette, har det vært stor usikkerhet ute om hva som er gjeldende i skolen. Målet med endringene er å skape klare rammer og felles forståelse for bruk av fysisk inngripen. Vi foreslår også å forbedre regelverket for forebygging, dokumentasjon og meldeplikt.

Senterpartiet stiller seg bak komiteens innstilling. Vi mener det er viktig å sikre trygge rammer i skolen for både elever og ansatte. Vi anerkjenner behovet for klarere regler om fysisk inngripen for å beskytte elever og ansatte mot skade. Samtidig er det avgjørende at slike inngrep utføres med respekt for elevenes verdighet og rettigheter. Vårt parti har lagt vekt på flere sentrale punkter i denne debatten. For det første understreker vi at bruk av fysisk inngripen skal være siste utvei og kun benyttes når det er nødvendig for å avverge akutt fare for skade. Dette sikrer at elever ikke utsettes for unødvendig maktbruk, og at tiltakene som benyttes, er proporsjonale og rettferdige. Senterpartiet, sammen med Arbeiderpartiet, framhevet betydningen av kompetanseheving blant ansatte. Det er avgjørende at de som jobber i skolen, har tilstrekkelig opplæring og støtte til å håndtere utfordrende situasjoner på en trygg og profesjonell måte. Dette innebærer ikke bare trening i fysiske teknikker, men også forståelse for elevenes psykososiale behov og hvordan forebygge konflikter før de eskalerer. Vi har også påpekt viktigheten av et godt samarbeid mellom skole, foresatte og relevante helse- og sosialtjenester. Dette samarbeidet er avgjørende for å ivareta elevenes helhetlige behov og sikre at de får den støtten de trenger både i og utenfor skolen. Til slutt vil jeg understreke viktigheten av kontinuerlig evaluering og tilpasning av lovverket. Vi må være åpne for justeringer og forbedringer basert på erfaringer fra praksisfeltet og ny forskning. Dette sikrer at regelverket til enhver tid er tilpasset de faktiske utfordringene i skolehverdagen. Senterpartiet mener at de foreslåtte endringene er helt nødvendige for å sikre en trygg og inkluderende skolehverdag for alle elever og ikke minst også for å trygge lærerne i vanskelige situasjoner og på den måten være et ledd i å gi tilliten tilbake til lærerne.

Det er svært viktig at krav om lærerutdanning ikke blir et unødvendig hinder for at flere realister med høy fagutdanning fra før velger en karriere i skolen. Det er også nødvendig å se nærmere på hvordan PPU kan gjøres mer fleksibel, tilgjengelig og mer relevant for dem som ønsker å jobbe i skolen. Det er et problem for rekruttering av gode håndverkslærere at det ikke er mulig å ta PPU uten først å ha en master i bunnen. Arbeidstakerorganisasjonen Delta er blant dem som påpeker at det er store utfordringer med rekruttering av lærere til yrkesfag, og de mener at det må oppleves som mulig og håndterbart å bli yrkesfaglærer, og at man skal kunne ta pedagogisk utdanning i kombinasjon med jobb. Fremskrittspartiet mener det er viktig med kvalitet og kompetansekrav, men vil samtidig påpeke at sektoren bør ha et praktisk og fleksibelt lovverk som uttrykker tillit til den lokale skolen og skoleledernes kompetanse. PPU må derfor både forenkles og forkortes. I denne proposisjonen ligger det også endringer i reglene som skal styrke lærernes mulighet til fysisk inngripen og skadeavverging i forbindelse med farlige situasjoner i skolen. Det er bra at dette kommer. Mye av dette er nok trolig allerede rammet inn i dagens nødvergeparagraf, men det er likevel bra at dette presiseres i egne regler. Men Fremskrittspartiet mener at dette ikke er i nærheten av å være nok for å møte de utfordringene vi ser i skolen rundt økt og flere trusselsituasjoner. Vi har bare de siste månedene hatt flere hendelser med fyrverkeri inne på skolene, med kniver på skoler og til og med skytevåpen. Selv om det heldigvis er svært sjelden, ser vi en farlig utvikling, hvor hverdagen inne i klasserommene blir mer voldelig og mer uakseptabel. Da er ikke dette forslaget isolert sett nok. Vi trenger å gi lærerne og skolelederne flere virkemidler til igjen å ta sjefsrollen i klasserommet, men også å forebygge og komme med riktige reaksjoner når uakseptable hendelser skjer, slik at vi forhindrer at sånne hendelser gjentar seg. Det forslaget som ligger i proposisjonen, er viktig. Men dette handler om å gripe inn når det som ikke skal skje, først har skjedd. Hva med alle de andre virkemidlene som skal føre til at den dramatiske utviklingen vi har sett i det siste, opphører, og at vi klarer å forebygge på en bedre måte? Grete [10:15:27]: Denne innstillingen tar for seg flere endringsforslag. Ikke er de så helt like heller, men de er like fullt viktige endringer i lovverket. det ikke foreligger noen mindretallsforslag eller større innvendinger i merknads form, tilsier at det er mye bra i det regjeringen har lagt fram, og det vi har behandlet i komiteen. Jeg skal dog kommentere litt på to av områdene. Det er dessverre slik at vi sliter med å sørge for at alle møter en lærer med relevant lærerutdanning i alle klasserom. Det er bekymringsfullt, da en kvalifisert lærer er grunnplanken i en god skole. Uansett hvor god læreren er, hvor mange studiepoeng eller hvor lang cv hen har, er det et problem at vi har for få lærere, og det er for mange elever per lærer. En lærer er også kun et menneske med to øyne, to ører og to armer. Derfor bekymrer den stadige nedgangen i søkertall til lærerskolen oss alle. Vi har rett og slett ikke nok lærere. Det er derfor vårt politiske ansvar å ta grep og manøvrere i den virkeligheten vi opplever, på en slik måte at skoleeierne har mulighet til å finne løsninger når det ikke er kvalifiserte søkere. Det er derfor viktig at man kan ansette på vilkår om å ta utdanning før midlertidighet. Faste stillinger er alltid foretrukket, og det er selvsagt mye lettere å ansette i. Vilkår gjør det lettere å få de som er motiverte, og samtidig stimulerer det alle til å fullføre en utdanning. Det må jo åpenbart være målet. Så til det som nok har fått mest oppmerksomhet både i media og blant høringsinstansene, nemlig muligheten for å gripe inn fysisk i situasjoner som ikke lar seg løse på annen måte. Selvsagt er hele komiteen enig om at inngripen må være forholdsmessig og aldri være en straff. Dette handler om å avverge og forebygge skade på andre elever, ansatte eller den enkelte selv. For SV er det viktig å få fram at dette er barn. Det er barn som trenger tett ivaretakelse, rammer og omsorg. Det betyr at vi må legge strukturer som sikrer tilstrekkelig oppfølging av både elev og lærer, og ikke minst må vi sørge for at vi har gode klage- og kontrollmuligheter.

som er svaret på den krevende skolehverdagen mange elever og lærere opplever i dag. leder): Skolen og de som jobber der, er bærebjelken i samfunnet vårt. Skolen er våre barns fellesarena, hvor de lærer seg alt fra matte til hvordan en rydder opp i en krangel med en kompis. Skolen er både dannings- og utdanningsarena.

Derfor er det så bra at det er en samlet komité som ønsker å se på omfanget av midlertidig ansatte lærere, og at komiteen ber om at regjeringen følger dette nøye. Nok kvalifiserte lærere, fagarbeidere og folk fra andre yrkesgrupper er også nødvendig for å forebygge og håndtere vold og trusler i skolen. Vi har dessverre sett en negativ utvikling hvor lærere og medelever opplever utrygge situasjoner på skole og i SFO. Årsaker til vold er komplekse og sammensatte. Det finnes ingen kvikkfiks på et sammensatt problem, men det som er helt sikkert, er at laget rundt eleven ofte er tynt eller ikke-eksisterende. Vold er et problem for den som blir utsatt for det, for utøveren og for alle som blir vitner. Vold og trusler fører til utrygge læringsmiljø og arbeidsforhold, og noen ganger er det nødvendig for en lærer eller en annen ansatt å gripe inn for å forhindre eskalering og stor skade. Men vi skal ikke glemme at det er ulikt maktforhold mellom elev og lærer. Derfor må også fysisk inngripen bare skje når det er helt nødvendig. Det er vi enige om. Rødt deler Barneombudets bekymring for at departementet ønsker å utrede adgang til å gripe inn fysisk mot elever som forstyrrer undervisningen også. også. Viktige ting bør og må kanskje gjentas litt for ofte, for nok og riktig bemanning er helt nødvendig for å sikre gode dager for elever og ansatte. Virkeligheten foregår i landets klasserom og landets skolegårder. Det er vår jobb å lytte til dem som er der, og det er vår jobb å sikre så gode rammer som mulig for skolen vår.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Alle ansatte i skolen har rett til et trygt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det har vært varslet om utfordringer over tid. Mange lærere og andre yrkesgrupper har ønsket seg en klargjøring av handlingsrommet og grenser innenfor regelverket i dag. Det forstår vi. Det er tøffe og vanskelige situasjoner, og det er utrolig viktig for alle involverte å vite hva som er handlingsrommet, og ikke minst hvor grensene går. Vi håper at endringene oppleves som klargjørende, og at flere ansatte i skolegårder og klasserom føler seg trygge på handlingsrom og grenser. Det er også viktig at man har fått på plass en forutsetning om at andre tiltak ikke er tilstrekkelige til å avverge situasjonen. Statistikken som viser avvik i norske skoler, er sammensatt. Den rommer små barn og elever som har atferdsutfordringer, som vi skal etterstrebe å ha rom for i norsk skole. Skolen skal fortsette å være mangfoldig. Da må vi etterstrebe å ha med oss dette temaet, og utfordringene det rommer, er sammensatte og mangefasetterte. I behandlingen av dette forslaget har departementet også varslet at man nå skal utrede adgangen til å gri pe inn fysisk mot elever som forstyrrer undervisningen. Vi har merket oss at Barneombudet i sitt høringsinnspill til komiteen er bekymret for at slik inngripen ikke oppfyller kravene til nødvendighet og forholdsmessighet. Med denne bekymringen som bakteppe er det viktig for oss i Venstre å understreke at vi støtter forslaget om videre utredning, først og fremst med formål om å innhente mer kunnskap. Når spørsmålet skal utredes videre, er det viktig for Venstre å minne om at unge er definert som en særlig sårbar gruppe etter norsk rett, i tråd med våre menneskerettslige forpliktelser. Etter Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon artikkel 3 skal barnets beste være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn. Barn er avhengige av at voksne skal ivareta deres behov, og de har ikke samme mulighet som voksne til å styre impulser og forstå og tolke omgivelsene. Fysisk maktbruk kan være traumatisk og kan påvirke barns utvikling på sikt. Det krever derfor særlig aktsomhet ved utøvelse av tvang mot barn. Derfor må vi understreke den plikten man i en slik utredning har til også å gjøre vurderinger av hva som er barnets beste, og at dette skal være et overordnet hensyn. Barns rett til vern av deres personlige integritet må være sentralt i vurderingen av om det er nødvendig og forholdsmessig å gi ytterligere adgang til å gripe inn fysisk mot elever. [10:23:26]: Denne proposisjonen inneholder viktige forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. For det første inneholder lovforslaget regler om skadeavverging og fysisk inngripen, og lovforslaget gir ansatte i skolen og på SFO mulighet til å gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller eiendom. Målet er økt trivsel i skolen og læring og en trygg skolehverdag for både elever og ansatte. Alle som jobber i skolen, må vite hvilket handlingsrom de har for å oppnå disse målene. Dagens opplæringslov og privatskolelov har ingen regler om når en lærer kan gripe inn fysisk mot elever. Det nye lovforslaget setter klare rammer for fysisk inngripen, i tillegg til regler om forebygging, dokumentasjon og meldeplikt. Å gripe inn fysisk skal være absolutt siste utvei, og jeg tror ingen lærer eller ansatt ønsker å komme i slike situasjoner. Derfor er det veldig viktig at skolene også jobber forebyggende for å hindre at slike hendelser oppstår. Proposisjonen inneholder også forslag om regelendringer som skal understreke og løfte fram betydningen av at lærere har lærerutdanning. Sammen med partene er vi kommet fram til et forslag om å ha en hovedregel med krav om relevant lærerutdanning for å kunne ansettes i lærerstilling. Dette vil bidra til opplæring av god kvalitet og øke statusen til læreryrket. Norge trenger at flere velger å bli lærer. For å sikre at kommunene og fylkeskommunene har et nødvendig handlingsrom, foreslår vi å beholde dagens mulighet for skoleeier til å ansette midlertidig eller på vilkår om å fullføre en påbegynt lærerutdanning, når det ikke lar seg gjøre å ansette noen med fullført lærerutdanning. Det gjøres samtidig en språklig endring i loven for å synliggjøre at skolene bør forsøke å ansette på vilkår før annen midlertidig ansettelse. Vi foreslår også å tydeliggjøre at det kun er ansatte i lærerstillinger som kan ha faglig ansvar for opplæringen. opplæringen. Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å si at jeg er veldig glad for at vi har en samlet komité i disse viktige sakene for Skole-Norge. [10:26:10]: I sakene i dag mar- kerer vi bred politisk enighet, og det er bra for SkoleNorge. Elevene skal møte kvalifiserte lærere i klasserommet. Vi vet at en god lærer er det viktigste for en god undervisning for alle elever. Men samtidig som vi i denne saken skjerper utdanningskravet, vil Stortinget i neste sak åpne for at man kan senke kravet for å bli lærer. Ser statsråden at det kan være en motsetning mellom den saken vi behandler nå og neste sak, og at det kan bli mindre attraktivt å bli lærer når man åpner for å senke kravene for å bli lærer? [10:27:03]: Det vil fortsatt være krav for å komme inn på lærerutdanningen. Det viktigste er faktisk den utdanningen man tar, og de resultatene man får etter endt utdanning.

søke om dispensasjon og ha ulike ordninger og innovative måter for å håndtere en annen løsning. Men jeg tenker at dette er godt ivaretatt med det gode utdanningssystemet vi har, og med de gode institusjonene som har lærerutdanningen i dag. Jeg synes det er bra at man også tenker innovativt om dette. Under regjeringen Solberg skjerpet vi kravene for å komme inn på lærerutdanningen – også med et firerkrav i matematikk. Vi så da at det var en stor økning i antallet som ønsket å bli lærer, frem til 2019. Nå ser vi at det er et kraftig fall til lærerutdanningene, og regjeringen møter det fallet med å senke kravene. Vi hører fra regjeringshold at man skal være raus med å gi dispensasjoner. Vi så på khrono.no i går at mange læreinstitusjoner ønsker å åpne portene og fjerne karakterkravene for å bli lærer. Ser statsråden at vi kan risikere å få et a- og b-lag? For realiteten er at utdanningskravene som vi stilte til dem som ønsket å bli lærer, førte til at flere fullførte lærerutdanningen. Nå vil man ha noen institusjoner med strenge krav og andre hvor man har fjernet kravene. Statsråd Det er rik- tig som representanten sier: Solberg-regjeringen skjerpet karakterkravet i sin regjeringstid. Det var Stoltenberg-regjeringen som innførte karakterkrav ved lærerutdanningen,

vi trenger godt kvalifiserte lærere. Vi har veldig mange gode utdanningsinstitusjoner som jobber godt med dette arbeidet. Jeg imøteser den tiden vi står i, der vi trenger flere lærere, og at det at det kan være andre innovative måter å ordne utdanningen på. Det tenker jeg at forsknings- og høyere utdanningsministeren kommer til å ta inn over seg når den saken kommer til behandling, så han kan få svare på det. Jeg er glad for den enigheten vi nå har om at vi skal stille krav om lærerutdanning, og hele komiteen ønsker at at det må bety at man skal prioritere ansettelse på vilkår før midlertidig ansettelse. Jeg er veldig glad for at vi er enige om det. Men jeg er svært bekymret for for de grepene regjeringen nå tar på lærerutdanningen, for dette henger sammen. Når vi skjerper kravene for å stå i klasserommet, er det med regjeringens politikk en fare for at man vil kunne få et a- og b-lag for lærerutdanning. For noen institusjoner

for å hindre at sånne situasjoner får gjenta seg og den negative trenden får utvikle seg. Statsråden og jeg har hatt denne debatten flere ganger tidligere, og da har statsråden bl.a. vist til at man også lovfester kommunens og skoleeiernes ansvar for forebygging. Jeg vil likevel stille statsråden spørsmål om hvilke tiltak og virkemidler hun mener at lærerne og skoleeierne bør ha for å møte denne situasjonen. Hvilke flere tiltak og virkemidler bør de ha – enten hun selv skulle foreslå de tiltakene, eller hun mener at skolen og kommunene må gjennomføre de tiltakene? [10:32:38]: Jeg synes representanten er inne på veldig mye viktig, og jeg deler hans engasjement i dette spørsmålet. Målet er helt klart økt trivsel og læring i skolen, og da trenger vi mer ro og orden. De ansatte skal ha klare og tydelige rammer, sånn at de kan være trygge og tydelige voksne. er bare en liten del av det å faktisk få snudd den alvorlige utviklingen vi har sett siden 2013. Som varslet i proposisjonen vil departementet utrede ytterligere endringer som gjelder ordensforstyrrelser og verbale angrep. Dette arbeidet

om. Da kan man jobbe mest mulig målrettet. Med denne lovend- ringen presiseres lærerens og ansattes mulighet til å gripe inn også fysisk der det vurderes nødvendig. Jeg mistenker ikke at noen ønsker å bruke fysisk makt der det ikke er helt nødvendig. Lærere ønsker intet annet enn å legge til rette for at barn har det trygt

uten at det er klart at det vil medføre fordeler som kan forsvare en slik ressursbruk. Jeg mener at dagens ordninger er gode nok og fungerer godt ved fysisk inngripen. Hvis eleven mener at læreren har brukt fysisk makt uten hjemmel, eller brukt for andre krenkelser fra ansatte mot elever, dvs. gjennom skolemiljøreglene. Urettmessig maktbruk kan også være straffbart, og slike tilfeller følges opp med anmeldelse. I tillegg kan statsråden vurdere å åpne tilsyn mot skolen, og departementet vil følge nøye med på hvordan disse reglene fungerer framover. [10:35:37]: Vi kan ikke disku- tere fysisk inngripen uten å snakke om bemanning, det er helt avgjørende. er en slags teoretisk øvelse, men den praktiske virkeligheten er veldig ofte noe ganske annet. Ofte er det travelt, ofte er man alene, kanskje har man en barnegruppe man ikke kjenner spesielt godt, for man må gå inn og ta over fordi en kollega er syk. Hvordan tror statsråden det er å gripe fysisk inn når man er den eneste ansatte i klasserommet, og man skal ivareta kanskje 29 andre elever samtidig? Hva tror statsråden dårlig bemanning gjør med terskelen for å gripe inn fysisk? Hva tror statsråden både barnegruppen og den ansatte har behov for i ettertid i form av oppfølging, noe som vil være mulig hvis man har flere ansatte i samme klasserom? Statsråd

for saken): Først av alt vil jeg takke komiteen for godt samarbeid i en viktig sak som har pågått siden forrige regjering nedsatte Aasen-utvalget, et utvalg som skulle se på opptak til høyere utdanning i Norge. Opptakssystemet påvirker alle våre unge mennesker når de skal velge seg til høyere utdanning. Det er viktig at det skal være oversiktlig, det skal være forståelig. En samlet komité er enig om ganske mange viktige prinsipper i denne saken. Vi kan dele inn opptakssystemet i to: kvalifiseringen til høyere utdanning og rangeringen av studenter eller søkere. En samlet komité peker på at generell studiekompetanse fortsatt skal være det viktigste grunnlaget for å kvalifisere seg til høyere utdanning, det er en samlet komité som støtter en opprydding i tilleggspoeng, selv om det er litt ulike nyanser i det. Når det gjelder rangering, er det òg en samlet komité som peker på at

Det regjeringen gjør, er å fjerne nivåkrav på sykepleierutdanningen. Det ble innført i 2019, og noen vil påstå at vi ikke vet resultatet av det, men det vi vet, vet, er at vi trenger alle sykepleiere vi kan få i Norge. Vår jobb er å rydde bort barrierer, og jeg har stor tillit til at institusjonene klarer å gjøre det som eventuelt må være kompenserende tiltak, slik at studentene består eksamen. Vi trenger sykepleiere i og vi trenger sykepleiere i rurale strøk. Det samme gjelder lærerutdanningen. Der fjerner vi ikke nivåkrav, men institusjonene har mulighet til å søke om dispensasjon. Hvorfor denne forskjellen? Det handler om at det er en mastergrad, og det vil være viktig for oss at institusjonene faktisk gjør kompenserende tiltak der dersom de får mulighet til å fjerne nivåkravene. Rangering vil fjerne en hel haug med tilleggspoeng. Det som står igjen fra videregående skole, er realfag. Der er det viktig å fokusere på hvordan vi skal få elever til å velge realfag framover, og hvordan realfagene skal virke, og det peker regjeringen på at det skal jobbes videre med.

Vi i Høyre er glad for at våre tydelige signaler om viktigheten av realfags poeng og vernepliktspoeng ble lyttet til. Vi har en realfagskrise, og det er helt nødvendig at vi klarer å rekruttere nok elever og studenter til realfag, både på videregående skole og i høyere utdanning. Vi har en klar forventning om at regjeringen følger opp at realfagspoengene får en innretning som stimulerer til valg av matematikk og fysikk. I en tid der vi er avhengig av at flere unge ønsker seg til Forsvaret, er det viktig å beholde poeng for avtjent førstegangstjeneste. Høyre ønsker muligheter for alle. I det ligger også at alle fortjener en ny sjanse. De tre årene på videregående skole skal ikke definere mulighetene man har til å utvikle seg, og valg av karriereveier. Høyre er derfor glad for at det er bred enighet om å beholde retten til å forbedre karakterer. Opptakssystemet til høyere utdanning skal være oversiktlig og enkelt å forstå. Reduksjonen i tilleggspoeng er nødvendig og fornuftig. Det var også derfor regjeringen Solberg nedsatte opptaksutvalget, for å få en helhetlig gjennomgang av opptakssystemet. Likevel er det grunn til bekymring. Støre-regjeringen møter rekrutteringsutfordringer med å senke kravene til både studenter og dem som skal undervise, og det er helt feil medisin. For Høyre er kvalitet alltid viktigst. Støre-regjeringens fjerning av nivåkravene ved inntak til sykepleierutdanningen er bekymringsfull. Vi mener det vil øke forskjellene mellom utdanningsinstitusjonene og utdanningene. Studentene blir møtt med ulike krav, noe som vil prege studiehverdagen og studieinstitusjonene. Høyre frykter at vi får et a- og b-lag både i sykepleierutdanningene og blant sykepleiere. Pasienter fortjener å bli møtt av kompetente og trygge sykepleiere, uavhengig av hvor i landet de bor. Derfor er vi sterkt kritiske til fjerning av krav om karakteren tre i norsk og matematikk for sykepleierstudenter. Likeledes åpner Støre-regjeringen døren på gløtt for å fjerne kravet om karakteren tre i matte for å komme inn på lærerstudiet. Å beholde kravet inntil videre er ikke nok. Mandag kunne vi lese i Khrono at hele tolv universiteter og høyskoler ønsker å fylle opp tomme studieplasser på lærerutdanningene i høst med studenter som ikke oppfyller de nasjonale karakterkravene i norsk og matte og antallet skolepoeng. I alt søker de om unntak for 29 utdanningsprogrammer. Tjue av søknadene gjelder utdanning av grunnskolelærere. Høyre mener utdanningspolitikk først og fremst skal handle om utdanning, om kvalitet og innhold i tilbudet til studenter, og at vi skal sikre at vi har høyt kompetente lærere og sykepleiere for framtiden.

[10:44:26]: Jeg vil starte med å takke komiteen og understreke komiteens innstilling, som peker på viktigheten av at opptaksmodellen til høyere utdanning skal være rettferdig, forståelig og effektiv. Det er helt essensielt at de som søker høyere utdanning, får en sjanse til å lykkes og bidra til samfunnet på best mulig måte. Vi ser at dagens system, til tross for sine mange justeringer over årene, trenger en fornyelse for å møte dagens krav og forventninger fra både samfunnet og studentene. I den sammenheng vil jeg spesielt framheve viktigheten av at flere kommer raskere inn på høyere utdanning. Det er problematisk at mange søkere må vente flere år for å forbedre karakterene sine eller få tilleggspoeng for å komme inn på et studium som har fått et kunstig høyt snitt.

Vårt mål er å skape en opptaksmodell som gir flere sjanser og muligheter til å komme raskt i gang med studier og, senere, ut i arbeidslivet. Vi mener at opptakssystemet må være fleksibelt nok til å anerkjenne ulike styrker og talenter hos søkerne, og vi bør unngå å skape unødvendige hindringer som forsinker deres utdanning og karriereutvikling. Det er avgjørende at vi tilrettelegger for at flest mulig kommer raskt inn i utdanning og ut i arbeidslivet. Dette vil bidra til å møte samfunnets behov for kvalifisert arbeidskraft, spesielt i yrker som sykepleie, hvor det er stor etterspørsel. Vi mener at opptakssystemet må være fleksibelt nok til å anerkjenne ulike styrker og talenter hos de søkerne, og vi bør unngå å ekskludere framtidige sykepleiere på grunn av et karakterkrav i matematikk som ikke reflekterer deres potensial til å bli aldeles utmerkede helsearbeidere. Jeg håper derfor at Stortinget velger å støtte endringene som vi gjør i opptakssystemet for nettopp å gjøre det mer inkluderende og rettferdig, og spesielt sikre at vi reduserer de unødvendige ventetidene for opptaket til høyere utdanning. På den måten kan vi bidra til en effektiv utdanningssektor hvor alle som er motiverte og kvalifiserte, får muligheten til å begynne sin utdanning uten unødvendige forsinkelser.

hvordan man kan få folk raskere i gang med høyere utdanning, raskere ut i jobb og sikre rekruttering til viktige profesjoner. Fremskrittspartiet er positiv til mye i meldingen, dette må ses i sammenheng med bl.a. ut synsmeldingen og behandlingen av både opplæringsloven og universitets- og høyskoleloven. Det er likevel flere ting vi også er uenig i. Fremskrittspartiet har en klar politisk linje med hensyn til motstand mot særbehandling på grunn av kjønn og viktigheten av tydelige kvalitets- og opptakskrav. Vi er positive til at generell studiekompetanse fortsatt skal være det viktigste grunnlaget for kvalifisering til høyere utdanning. Studiekvaliteten er det som må være avgjørende for at studiene skal være attraktive og tiltrekke seg studenter. Dette er også grunnleggende for kunnskapen og kompetansen til studentene som skal gjennomføre og bestå studiene. Sykepleierstudiet er det blitt snakket mye om i denne sammenheng. Det er et krevende og komplekst studieløp. Det er bokstavelig talt livsviktig at sykepleiere har god tallforståelse, i tillegg til god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Et karakterkrav på tre er det minste vi må kunne forlange for å sikre både kvaliteten på studiet og tryggheten til pasientene – det er i hvert fall Fremskrittspartiets Det er mye som må gjøres for å få nok gode lærere også. Å senke karakterkravene er etter vår mening ikke veien å gå. Gode regneferdigheter og god forståelse av matematikk er svært viktig kompetanse å inneha i læreryrket. Det gjelder ikke bare de som utdanner seg til mattelærere, men samtlige lærere. Matte er viktig i samfunnsfag, naturfagene og på en rekke andre områder. Lærere må ha en grunnleggende forståelse av matte, og et krav om fire i karakter er ikke urimelig. Fremskrittspartiet er glad for at det nå er opprydning i opptakssystemet, og er enig i mange av tiltakene som foreslås. Det er bra at flere av tilleggspoengene fjernes. Det har vi tatt til orde for over lengre tid, men vi merker oss at opptaksutvalget tok til orde for å fjerne alle tilleggspoeng, og at Norsk studentorganisasjon støttet utvalget i dette. Samtidig er det fra flere hold presentert gode argumenter for å beholde realfagspoengene og vernepliktpoeng. Vi er derfor tilfreds med at disse poengene beholdes. Jeg tror de fleste vil være enig med Fremskrittspartiet i at det er viktig å tenke langsiktig og helhetlig når vi utformer en utdanningspolitikk. Grunnlaget for opptak til profesjonsutdanninger og andre former for høyere utdanning blir lagt allerede i barneskolen. Bedre undervisning i matte og naturfag og gode og trygge grunnskoler må derfor være på plass for at det skal være et fungerende og effektivt opptakssystem. Fremskrittspartiet er glad for at det fortsatt skal være mulig for elever å forbedre karakterer fra videregående skole.

Vi trenger stadig høye- re kompetanse på alle områder, og det må gjenspeiles i et fornuftig opptakssystem som er enkelt, gir mening, er oversiktlig og samtidig sikrer at flest mulig får muligheten til å søke høyere utdanning med sine forutsetninger. Utdanning for alle må være det aller viktigste. Det er ikke slik at noen områder er viktigere enn andre. Vi trenger kloke hoder og effektive hender i absolutt alle sektorer framover. Det er bred enighet om å forenkle tilleggspoengsystemet, og da blir det en diskusjon om og vurdering av hvilke vi ønsker å beholde. Regjeringen foreslår at realfag og førstegangstjeneste skal beholdes, dog med litt mindre uttelling enn tidligere. Det er ikke vanskelig å finne gode argumenter for det. Vi trenger virkelig flere som velger realfag. Vi kan håpe at de som er gode i matte og fysikk, også velger utdanninger som krever nettopp den kompetansen, at det ikke kun er elever som er teoretisk sterke, men bruker poenget til å komme inn på helt andre studier. Vi heier på at mange flere bidrar innen det grønne skiftet, i både privat og offentlig sektor. Det er også behov for en internasjonal tilnærming til de oppgavene vi har foran oss. Norge har stadig mer kommunikasjon og samarbeid med andre land. Det er derfor mange høringsinstanser er kritiske til å fjerne poeng for fremmedspråk. Både Akademikerne, Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag er klare på at språkkompetanse er noe arbeidslivet etterspør. SV foreslår derfor at det fortsatt skal gis poeng for fremmedspråk, på samme nivå som for realfag. Så til tiden hvor man er ferdig på videregående. For SV er det viktig å legge til rette for at det ikke kun er de som klarer opptaket til militæret, som kan opptjene poeng. Vi er opptatt av at de som trenger oppmuntring og modning før de søker seg til videre utdanning og studier, også kan ha en mulighet til å opptjene poeng. Da tenker jeg selvsagt på folkehøyskolene våre, som er et utrolig viktig alternativ for alle som trenger et år for å modne, for å finne litt ut hva man vil, og ikke minst bli selvstendige og trygge før man går i gang med studier. SV har programfestet at vi vil beholde tilleggspoeng for folkehøyskole, og vi fremmer også forslag om det i dag. Med SVs forslag vil vi fortsatt få et sterkt forenklet system. Det blir oversiktlig, og det blir rettferdig ved at det gis tilleggspoeng for både realfag og fremmedspråk og samtidig kan man også få poeng for både førstegangstjeneste og det å bruke et år på en flott folkehøyskole. Vi fremmer også forslag om kvoter til sykepleierutdanning og legeutdanning i sørsamiske områder, da det er et stort, kjent og dessverre beklagelig problem at vi har en stor og bekymringsfull mangel på samiskspråklige innenfor helsevesenet vårt. Med det tar jeg opp de forslag SV er leder): Samfunnet vårt trenger fagfolk. Det har vi slått fast gang etter gang i denne salen. På ulikt vis og med ulike dialekter har vi slått fast at det er krise – eventuelt at det snart blir krise. Vi er ganske omforente, som er et penere ord for enige, om at folk må fortere i gang med høyere utdanning og dermed komme fortere ut i arbeid og sikre at samfunnshjulene ikke stopper opp. Men i veien for denne ønskede raske veien har det vært et kronglete, omstendelig og kanskje ikke helt rettferdig opptakssystem. Målet med denne meldingen har vært å gjøre søkeprosessen både mer rettferdig og mer forståelig og ikke minst å sikre at folk kommer fortere i gang med den ønskede utdanningen – framfor å sanke tilleggspoeng i årevis. Dette er en politikk som Rødt er helt enig i, og derfor er det ganske skuffende at vi står alene i vårt forslag om å fjerne samtlige tilleggspoeng. Vårt forslag bygger på opptaksutvalgets rapport, som foreslår nettopp å fjerne alle tilleggspoengene, inkludert for realfag og førstegangstjeneste. Det ville ført til en langt mer rettferdig ordning. Ja, det stemmer: Vi trenger at elevene våre velger realfag, men vi trenger også at de velger språkfag, fordypningsfag, praktiske fag, og vi bør heller motivere og legge til rette for det i skolen framfor å premiere noen fag. Og ja, vi trenger et forsvar, og vi trenger at ungdommene våre både ønsker og ser nytten av å tjenestegjøre i Forsvaret, men det bør ikke gi tilleggspoeng. Det var en ordning som ble innført for å kompensere i sin tid, og som ikke lenger er nødvendig. Det er også noe grunnleggende urettferdig i å knytte poeng opp til førstegangstjenesten når ganske mange unge mennesker av ulike grunner er forhindret fra å avtjene nettopp førstegangstjenesten, selv om de kanskje ville ønsket det. Rødt heier på folkehøyskoler, vi heier på førstegangstjenesten, vi heier på realfag, og vi heier på språkfag. Vi ønsker at ungdommene våre skal ha mulighet til – for å bruke en klisjé – å finne seg selv på en folkehøyskole, eller kanskje lære utholdenhet og disiplin i Forsvaret.

(V) [10:55:46]: Det er ingen tvil om at det er viktig, og en styrke for både folk og storsamfunnet, at systemet for opptak til høyere utdanning er rettferdig, enkelt og forståelig. Venstre deler regjeringens mål om å få på plass et system som har den ambisjonen. Stadige justeringer gjennom mange år har medført et uoversiktlig opptakssystem, og det har vært behov for opprydding. Så er spørsmålet om vi har kommet nærmere et mer rettferdig system for opptak til høyere utdanning med de endringene regjeringen har lagt på bordet. På noen områder har vi nok det. Venstre støtter avviklingen av alderspoeng og en rekke andre tilleggspoeng som har, slik opptaksutvalget med rette påpekte, holdt karaktersnittet kunstig høyt. Det er ikke god kompetansepolitikk å ha et system som aktivt stimulerer til at studenter med ambisjoner om å bli f.eks. jurister, psykologer eller leger, sitter på gjerdet og venter på å bli «gamle nok» eller – slik det har vært – samler alderspoeng nok for å kunne begynne på studiedrømmen. studiedrømmen. Venstre støtter derimot ikke regjeringens forslag om å fjerne nivåkravene for å komme inn på sykepleierstudiet og lærerstudiet. Det er viktig at de som kommer inn på studiet, har forutsetninger for å fullføre og bestå. Etter innføring av nivåkravene under den forrige regjeringen så man at gjennomføringsgraden økte. Det vi trenger, er å sørge for å fortsette på den farbare retningen som ga oss flere ferdig utdannede og godt kvalifiserte sykepleiere og lærere. Å kutte hjørnene ved å jenke på kompetansekrav er ikke med på å bidra til å få flere dyktige lærere ut i norske klasserom. Det er heller ikke med på å gi oss høy kvalitet i helsetjenesten. Regneferdigheter og god forståelse av matematikk er svært viktig kompetanse å inneha i læreryrket. Vi har allerede i dag utfordringer med at barn og unge ikke utvikler de grunnleggende ferdighetene de trenger i matematikk, så viktigheten av disse ferdighetene gjelder ikke bare de som utdanner seg til matematikklærere, men samtlige lærere. De nye fagplanene legger til rette for mer praktisk og variert undervisning, og lærerens matematikkunnskaper er en forutsetning for å bidra til at flere elever opplever mestring og læringsglede, og får lyst til å velge realfag på videregående skole. skole. Det Venstre mener regjeringen kunne ha gjort, er å være mer offensiv i å følge opptaksutvalgets forslag til skjønnskvoter og opptaksprøver. Gjennom å vise sektoren tillit kunne vi ha gitt et større rom for å verdsette annen type kompetanse. Når vi fjerner tilleggspoeng, mister man muligheten til å ta med annen kompetanse i vurderingen av hvorvidt en søker er kvalifisert eller har relevant erfaring. Denne typen vurderinger vil fortsatt kunne gjøres i realkompetansevurderinger av søkere til studier der det er praksis. Det kan være studier der annen høyere utdanning, fagskole eller folkehøyskole gir søkere kompetanse som er relevant for å si noe om kvalifikasjonene en søker har for et studium. Når man fjerner tilleggspoeng, mister søkerne fortrinnet tilleggspoengene har gitt. Venstre mener det burde ha vært åpnet for flere skjønnsbaserte kvoter ved opptak til høyere utdanning, der utdanningsinstitusjonene gis anledning til å vurdere søkere mer helhetlig.

[10:59:04]: Eg vil først og fremst starte med å seie at eg er glad for at Stortinget har stilt seg bak framlegga frå regjeringa om å gjere endringar i eit regelverk som har stor betydning for samfunnet og for den enkelte søkjaren. I opptaksmeldinga kjem regjeringa med framlegg til ei rekkje endringar i regelverket for opptak til høgare utdanning. Regjeringa vil få flest mogleg raskt i gang med høgare utdanning og sikre rekrutteringa til viktige profesjonar i samfunnet. Regjeringa ønskjer òg å rydde opp i eit opptaksregelverk som over tid har blitt uoversiktleg og unødig komplisert. Me skal få eit opptakssystem som er enklare, meir forståeleg og mest mogleg rettferdig. rettferdig. Regjeringa meiner ei hovudutfordring i dagens opptakssystem er at for mange søkjarar kjem for seint i gang. Det er uheldig for samfunnet i ein situasjon med mangel på kompetanse og arbeidskraft, og det er uheldig for den enkelte. Det skjer særleg på grunn av dei mange tilleggspoenga søkjarane kan opparbeide seg, opp til 14 poeng til saman, i tillegg til kjønnspoeng på studium som har det. Regjeringa vil avvikle tilleggspoeng for alder, høgare utdanning, fagskule, folkehøgskule og språkfag. Det er nesten alle tilleggspoenga, og me vil stå igjen med maksimalt tre tilleggspoeng med framlegget til regjeringa. Me føreslår berre å vidareføre tilleggspoeng for realfag og førstegongsteneste. Regjeringa vil behalde eitt poeng for førstegongstenesta for å støtte opp under samfunnsoppdraget til Forsvaret og verdsetje den viktige jobben dei vernepliktige gjer. Me ønskjer òg å behalde to poeng for realfag inntil vidare for å sørgje for god rekruttering til realfag i den vidaregåande skulen.

Ei anna hovudutfordring i dagens opptakssystem er rekrutteringssituasjonen til viktige profesjonsfag. Motiverte personar som har generell studiekompetanse og som ønskjer å studere for å bli sjukepleiar eller lærar, blir i dag hindra i å gjere det fordi dei ikkje oppfyller karakterkrava.

Det vil lette på ein krevjande rekrutteringssituasjon til dei utdanningane samtidig som me framleis skal sikre høg kvalitet, og at dei ferdigutdanna har den kompetansen dei treng.

regjeringen skjerpet kravene, noe som resulterte i at flere ønsket å bli lærer, og flere fullførte og besto studiene. Støre-regjeringen møter nå rekrutteringskrisen med å senke kravene. De lave søkertallene til lærerstudiene er bekymringsfulle. bekymringsfulle. Ser statsråden at lavere krav kan gi lavere status for lærer- og sykepleieryrket?

at heile situasjonen med rekruttering av kompetanse har endra seg. Det å seie at ein fortset med gårsdagens krav for å møte dagens og morgondagens utfordringar, er ein politikk som ser bakover og ikkje framover. Me har ein annan situasjon når det gjeld rekrutteringssituasjonen

Men læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring, og forskning viser at det skiller så mye som to et halvt års læring mellom elever etter 10. klasse. Regjeringens politikk fører til at utdanningsinstitusjonene har ulike inntakskrav, noe som vil påvirke

Vi mener at regjeringens politikk fører til at vi får et a-lag og et b-lag av lærere. Det blir ulik kompetanse. Så hvordan kan statsråden forsvare at barn møter lærere med ulik kompetanse, avhengig av hvor i landet de bor? Effekten av å fortsetje med Høgre sin politikk er ikkje at ein møter lærarar med ulik kompetanse, det er at ein møter lærarar som har utdanning, men òg mange lærarar som ikkje har lærarutdanning, i skulen. Dette vil auke rekrutteringsproblema i skulen. Me er ikkje bekymra for at det blir eit a-lag ulike inntakskrav gjennom ulike poengsummar til ei lang rekkje studium. Det som avgjer kvaliteten på lærarane og på alle andre som blir utdanna i utdanningssystemet vårt, er den evna som utdanningane har til å utstyre kandidatane med den kompetansen som trengst. Det er kva kandidatane kan når dei er ferdige med utdanninga, som betyr noko for korleis dei presterer, det er ikkje kva dei kan når dei begynner med utdanninga, og gjennomføringsgraden i utdanningssystemet har auka på alle utdanningar over dei siste åra. Så Høgre har her ein mistillit til at utdanningssystemet skal kunne gjere jobben sin, som ein gjer på alle andre utdanningar. Jeg er helt sikker på at vi er uenige om det siste statsråden sa, men jeg har et annet spørsmål. Regjeringen svekker ikke bare kravet til dem som skal komme inn på studiene. Den svekker også ambisjonene til dem som skal undervise, gjennom endringene i dosentstigen. I Stortinget er det bare Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt som mener at det er klokt. Da er mitt spørsmål om statsråden vil ta med seg de tydelige signalene fra Stortinget og revurdere endringene i forskriften.

dei er eit ønske om å få meir kompetanse frå arbeidslivet inn i utdanningane. Så då har me teke ein del grep for å få erfaringskunnskapen og den gode profesjonskunnskapen, yrkeserfaringa, inn i utdanningane, og eitt viktig grep er endringar i førstelektor- og dosentstigen.

mediekommunikasjon, reise, språk, friluftsliv, idrett, solidaritet, bærekraft og kunst. Ikke minst har de tilrettelagt botilbud og tilbud til dem som virkelig trenger noe som er spesielt tilrettelagt. Det er verdifull kompetanse for alle dem som ikke har muligheten til å nå opp i konkurransen om å tjenestegjøre i kongens klær. Hvilke refleksjoner gjør statsråden seg over at vi nå fjerner muligheten til å kunne få tilleggspoeng for folkehøyskole? Så håper selvfølgelig alle at man velger folkehøyskole også av andre årsaker enn tilleggspoeng, men det er nå dog et veldig kraftig Senterpartiet er varme vener av folkehøgskulane. Dei gjer ein glimrande jobb i utdanningssystemet ved å vere eit alternativ til Me håpar flest mogleg tar folkehøgskuleutdanning og brukar det året på det ein kan oppnå og få realisert gjennom eit år der. På den måten er det gode argument for tilleggspoeng for folkehøgskular. Så er det veldig gode argument for tilleggspoeng for fagskular, som me òg hadde, Me ønskjer jo at fleire skal ta fagskuleutdanning. Det er ei flott og praktisk retta yrkesutdanning. Så er det gode argument for å ha tilleggspoeng for eit års høgare utdanning. Me ønskjer at folk skal få meir breidde i utdanninga. Det er veldig mange gode argument for kvart enkelt av dei tilleggspoenga me har hatt, men det er det som er grunnen til at me har fått eit stort, uoversiktleg og for komplisert system som hindrar folk i å starte på ei utdanning, så no gjer me eit stort og greitt grep for å gjere noko med det.

[11:09:08]: Vi kan ikke ha den- ne debatten uten å snakke litt om privatistordningen, sånn som den er i dag. I dagens system er det sånn at de fleste som går opp som privatist, gjør det gjennom Sonans og Bjørknes, som er private Jeg har sett eksempler på såkalte studiepakker som koster helt opptil 70 000 kr. Medisinpakken har en sånn pris, mens en del andre ligger på 20 000, 30 000 og Dette viser helt tydelig at det finnes et a-lag og et b-lag når det gjelder hvem som har muligheten til å forbedre sine karakterer, og vi mener at det strider mot gratisprinsippet innenfor norsk skole. Derfor lurer jeg på om statsråden deler Rødts bekymring knyttet til dagens privatistordning, og om statsråden også ser behovet for en helhetlig gjennomgang av privatistordningen og bransjen med privatskoler knyttet til denne. Statsråd [11:10:06]: Regjeringa har samla sett ført ein politikk for opplæring som går ut på at me vil få fleire til å fullføre vidaregåande. Me har innført ein rekvalifiseringsrett til vidaregåande. Fleire vil framover ha det offentlege vidaregåande skulesystemet som den plassen ein kan få dei karakterane ein ønskjer. Me har vurdert dei private skulane som har det tilbodet representanten nemner. Me ser at det å gjere eit tungt inngrep mot det, vil gå kraftig ut over moglegheita til å forbetre karakterar, sånn som samfunnet no er innretta. Me ser òg at graden av forbetring er mykje mindre enn det me først trudde då me gjekk i gang med dette arbeidet. Berre 20 pst. av dei som er privatistar, er forbetringsprivatistar. Eg trur òg dette problemet eigentleg er overdrive, sånn som det har stått fram i debatten. Det stemmer at det ikke er veldig mange elever som tar opp fag ved disse privatskolene, men det stemmer også at det er elever fra de såkalte høyere lag i samfunnet. barn av foreldre med høyere utdanning og økonomisk mulighet til nettopp å kunne betale disse pakkene på 20 000, 30 000, 40 000 og 70 000 kr. Rødt ønsker seg en så god videregående skole at ingen har behov for å måtte ta opp et fag, at ingen skal måtte stryke, at det skal være mulig for alle å gjennomføre. Men i den grad det ikke er tilfellet og vi har vel alle vært 17 år og ikke helt så påskrudd som vi burde ha vært, og kanskje oppdaget senere at det er nødvendig å ta opp et fag eller sikre seg karakter i et fag – mener vi at det er riktig at dette skjer innenfor skolesystemet, enten som hospitant eller som voksen i voksenopplæringen, hvis du allerede er i en jobb. Derfor lurer jeg på om ikke statsråden ser at det er en utfordring at dette er et tilbud som er for de få, ikke for de mange, og at vi er nødt til å sikre andre ordninger for de som har behov. [11:12:16]: Det er andre grep i endringane me no gjer i opptakssystemet, som òg reduserer behovet for å ta privatisteksamenar for forbetring. Det eine er at vi ønskjer å auke kvoten kvoten for førstegangsvitnemål, dvs. at det er fleire som kjem inn på grunnlag av karakterar frå vidaregåande, utan forbetring. Det andre er at vi fjernar eller reduserer karakterkrava på profesjonsutdanningane. Det viser seg nemleg at veldig mange av forbetringsprivatistane vil inn på sjukepleiarutdanninga eller lærarutdanninga, og då bruker eitt år på å ta opp fag for å kome inn på dei utdanningane, framfor å begynne på dei utdanningane vi reknar med at talet på forbetringsprivatistar med dette vil gå ned.

I dagens arbeidsliv er det antakelig mange vonde rygger og dårlig helse som skyldes at man aldri lærte å lese, skrive og regne på skolen. Det gjør at mange faller utenfor, og at de ikke klarer å holde tritt med samfunnsutviklingen. Utenforskapet koster mye – for samfunnet, men mest for den enkelte. I norsk skole i dag er det to og et halvt års forskjell i læringsresultater når elevene går ut etter ti års grunnskole. Det er alarmerende. Det skyldes ikke størrelsen på skolen, kommunen eller skolebyggene, heller ikke antall lærere. Det avgjørende er læreren og godt skoleeierskap. Da Arbeiderpartiet i 2017 gikk til valg på at alle elever i grunnskolen skulle ha nettbrett, svarte Høyre med at det ikke er utstyret i seg selv som bidrar til en god skole. Vi valgte heller å satse på økt lærerkompetanse og tidlig innsats i barnehage og skole. Det er læreren som må ha høyeste prioritet. En faglig sterk lærer som ser og forstår elevene, kan være forskjellen på om elevene mestrer skolehverdagen eller ikke. Derfor gjorde Høyre grunnskolelærerutdanningen om til en femårig master, og vi sørget for at rekordmange lærere fikk tilbud om videreutdanning. Vi innførte videre kompetansekrav i matematikk, norsk og engelsk, og vi satte som mål at alle som underviser i disse fagene, skulle oppfylle kravene innen 2025. Vi innførte også høyere karakterkrav for å komme inn på lærerutdanningen – og vi så at flere fullførte. Regjeringen snakker mest om alt annet enn lærerne, og søkertallene synker dramatisk. Samtidig senker regjeringen kravene, og de bruker 1,33 mrd. kr på et grendeskoletillegg som opprettholder en skolestruktur som antakelig ikke bidrar til rekruttering av flere lærere, noe vi så sårt trenger. Dette beløpet kunne vært brukt til å ansette 1 500 flere lærere. Det kunne også blitt brukt til å få flere lærerspesialister, med mål om å være faglig oppdatert på forskning og bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet. Høyre hadde som mål at alle skoler skal ha tilgang på en lærerspesialist i begynneropplæring, men det ble reversert av Støre-regjeringen. Nå finnes det ingen karriereveier i skolen for lærere som ønsker å fortsette å undervise. Med opptaksmeldingen slår regjeringen fast at den ikke har noen ambisjoner på vegne av norske elever og den skolen de skal møte. Man bygger ned lærernes status og åpner for store forskjeller med tanke på hvilke lærere elevene vil møte rundt omkring i landet. Konsekvensene kan bli et a-lag og et b-lag for lærerne. Det er ikke å ta læreryrket på alvor. [11:16:37]: Det er godt å høre mange av innleggene her, som påpeker viktigheten av at opptakssystemet skal bli mer rettferdig, mer oversiktlig og bedre for våre elever i videregående når de skal søke seg til høyere utdanning. Det er heller ingen tvil i debatten om at de store spørsmålene har dreid seg om nivåkrav. Det er her jeg ser de største skillelinjene mellom de politiske partiene. i Arbeiderpartiet jobber med utdanningspolitikk, er det også viktig å tenke på hva slags samfunn vi skal ha i framtiden. Det er utfordringer på mange områder. De demografiske utfordringene vi har i Norge, er så store at vi ennå ikke har klart å ta inn over oss hvordan det vil påvirke samfunnet vårt framover. Da er utdanningssystemet ett av verktøyene vi må bruke for å møte de utfordringer som ligger der. En klok dekan sa til meg at lærerutdanningen er mor til alle utdanninger. Lærerutdanningen er der vi former de lærerne som våre barn skal møte i skolen, om de bor på bygda eller i byen, her i Oslo, i Trondheim eller hvor som helst. Læreren er en veldig viktig aktør i møte med elevers læring. Derfor opprettholder også regjeringen nivåkrav på lærerutdanning. Samtidig åpner vi opp for at læreinstitusjonene kan få lov til å søke om dispensasjon for å fjerne nivåkravet, men dersom de gjør det, må de også iverksette tiltak. Det er ingen tvil om at det er viktig at vi fortsatt har masterutdanning for lærerne våre. Vi ønsker kvalifiserte lærere som kan reflektere over eget yrke, som har mulighet til å fordype seg i fag og møte elever med nysgjerrighet, god læring og varierte læremetoder. Det er målet til regjeringen, det er målet til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men vi må åpne døren og fjerne barrierer for dem som har ambisjoner om å ta utdanningene. Hvis vi ikke gjør det, vil samfunnet vårt stå overfor mange flere utfordringer. Jeg synes det er feil av Høyre å stemple dem som kommer inn på lærerutdanningen med svakere karakterer, som om det er bestemt at de vil bli dårligere lærere. Det er ingenting som bestemmer at de blir dårligere lærere; det er hva institusjonene faktisk gjør når de skal utdanne, som bestemmer hva slags lærere våre barn og unge skal møte i skolen. Den kampen og den diskusjonen gleder jeg meg til å ta videre. Vi trenger alle som søker seg til lærerutdanning eller sykepleierutdanning i Norge, og vi trenger at institusjonene har de verktøyene som trengs for å gjøre dem til gode, yrkesaktive lærere og sykepleiere i skoler, sykehus,

Det er viktig å være bevisst på hvordan tid og ressurser brukes. Flere bør finne veien til høyere utdanning raskere, fullføre på normert tid, for så å mestre arbeidslivet. Vi diskuterer en sak der Stortinget støtter regjeringens retning, men der det er en del viktige innholdsmessige diskusjoner, og det henger uten tvil sammen. Vi har vedtatt en fullføringsreform for videregående opplæring, vi har en kommende ungdomsskolereform, og vi har behandlet og vedtatt en profesjonsmelding. I NOU-en som ligger til grunn for saken, har utvalget tydelig pekt på at fullført videregående kvalifiserer og er hovedveien inn for kvalifisering. Da er det spesielt å høre hvordan opposisjonen, og særlig Høyre, argumenterer rundt verdien av enkeltkarakter, og hvordan enkeltkarakterer kan definere folk. Parallelt har jeg lyst til å trekke fram at regjeringen har pekt på både en satsing på lesing i skolen og på realfag, for vi ser av skoleresultater at vi må løfte elevene våre på disse områdene. rett og slett på hvilken planet Høyre er på når endret demografi og endringer for øvrig ikke skal bli tatt tak i gjennom opptakssystemet. Det med a- og b-lag er også en konstruert uenighet. Den største problemstillingen handler om at vi mangler kvalifiserte lærere. Særlig i Nord-Norge og i rurale områder på Vestlandet mangler man kvalifiserte lærere. Det bidrar regjeringen til å ta tak i nå. Man har allerede ulike karakterkrav på ulike utdanninger alt etter hvor mange som søker seg til den enkelte utdanning. Det er ikke til å stikke under stol at dette er et marked der det handler om hvor mange som søker, og hvor mange som er interessert i den enkelte utdanningen til enhver tid, som igjen bestemmer hva slags karakternivå og konkurransesituasjon det er for å komme inn på ulike utdanninger. Veterinærutdanningen er et godt eksempel. Vi har stor mangel, men det er skyhøyt snitt, og det er viktig med kjønnskvoter.

for lærere. Nedgangen i søkere til lærerutdanningen startet under forrige Høyreregjering. Jeg er glad for at vi har fått på plass denne rekrutteringsplanen sammen med partene i arbeidslivet, og det er helt nødvendig når vi vet at det er et sårt trengt behov. behov. La oss også være ærlig om hvordan det egentlig står til ute i skolen, og når Høyre sier at man skal prioritere lærere og skole. Det er samme parti som i sine alternative budsjetter vil kutte om lag 5 mrd. kr til kommunene og fylkeskommunene. Det er samme parti som vil avskilte erfarne lærere, samtidig som vi vet at de er sårt trengt. Det var også det samme partiet som fikk dommen over sin skolepolitikk, rett etter at de gikk ut av regjering. Da så vi at vi gjorde det dårlig på PISA-undersøkelsen, og at våre elever var blant dem som scoret lavest på leselyst i PIRLS-undersøkelsen. Det er alvorlig, men svaret kan ikke være å skyve motiverte søkere eller dyktige lærere ut av norske klasserom. klasserom. Det er viktig å sette institusjonene i stand til å løfte våre studenter, men det kan ikke være sånn at om du snublet i tenårene, er du ikke en god nok sykepleier eller lærer senere i livet. i livet. Vi trenger de dyktige søkerne som nå står og skraper på døren og er motivert til å starte, og vi må også slippe dem inn i noen av de utdanningene som er så sårt trengt. trengt. Med denne meldingen rydder regjeringen opp i opptakssystemet, nettopp fordi vi trenger at våre ungdommer slipper inn i utdanningene og ikke må bruke unødvendig tid. Vi sørger for å redusere antallet tilleggspoeng, vi gjør det mulig å ha en tøff tid i ungdomsårene, men samtidig ha alle dører åpne. Vi innfører kjønnskvoter, nettopp fordi det er viktig å ha en balanse i arbeidslivet, særlig i våre velferdstjenester, som skal møte oss på vårt mest sårbare. sårbare. Jeg har troen på at hvis vi setter våre institusjoner i stand til det, skal de klare å få våre studenter godt igjennom. Det å snakke om et a- og b-lag gir ikke mening, særlig ikke når vi vet at vi har dyktige lærere som tidligere ble tatt opp og utdannet da vi ikke hadde det samme systemet.

å fjerne krav handler om ambisjoner, kvalitet, innhold og kompetanse, og det handler om omdømme. Det handler om at vi kommer til å ende opp med institusjoner som har kø av søkere, og institusjoner som har veldig få søkere. Det handler om at vi skal ha høye ambisjoner for dem som skal bli lærere og sykepleiere. Når vi mener at det er viktig å ha fire i matte, og foreslår det – vi mener i alle fall det er feil at regjeringen fjerner kravet om tre – er det fordi det er mulig å ta opp igjen fag. Det er jo det som er bra. Du kan forbedre karakterer, og hvis du klarer å få en treer i p-matte fra videregående skole, er sannsynligheten

Hvis man ikke som lærer har en grunnleggende forståelse av matematikk i stort, mener vi at det er vanskelig å formidle det godt. Vi mener også en annen ting, og det er at alle skal møte sykepleiere som kan regne. De skal kunne helt grunnleggende matematiske ferdigheter, men de skal også kunne snakke norsk. Sykepleiere møter folk i hele landet, i alle livssituasjoner, skrøpelige eldre, psykisk syke, barn og unge. De må kunne møte oss og også kommunisere med oss, og de må kunne regne ut hvilken medisindose vi skal ha. Det er jo helt grunnleggende. For oss er det også viktig å si at vi trenger ikke bare flere sykepleiere i årene som kommer, vi trenger også flere helsefagarbeidere,

alle som ønsker, skal få lov til å bli sykepleier, så løser det utfordringene i helsevesenet. Det løser ikke utfordringer med kvaliteten i tilbudet til pasientene, og det løser heller ikke utfordringen med at vi skal rekruttere en mengde andre profesjoner inn i helsetjenestene våre. våre. Når vi snakker om a- og b-lag, handler det for oss om at alle studier skal ha høy kvalitet, alle studier skal være attraktive, alle studenter skal kunne være trygg på at de møter samme studietilbud, uavhengig av hvilken institusjon de velger. Da mener vi at karakterkrav er helt essensielt. Svein

Når det gjelder sykepleierutdanningen, har komiteen slått fast at vurderinger knyttet til medikamentregning og nasjonale rammer er noe vi alle er opptatt av. Men hva vil Høyre si til de 12 institusjonene som søker om dispensasjon fra nivåkravet for å komme inn på lærerutdanningen? Hva vil Høyre si til de institusjonene som mener at de kan tilby en faglig kvalitativt god utdanning som gjør at de kan kvalifisere disse til å gå ut i arbeidslivet som gode lærere? Mener Høyre at de utdanningsinstitusjonene ikke har et fullgodt tilbud? Mener Høyre at de utdanningsinstitusjonene ikke vet hva de driver med, og dermed bør bli pålagt å ha et karakterkrav uansett? Det er mange retoriske spørsmål det går an å stille rundt det, men jeg mener det forteller en del om hvordan Høyre ser på utdanningsinstitusjonene, og hvordan de ser på institusjonenes evne til å levere på det store samfunnsoppdraget de har: å levere godt kvalifiserte fagfolk til viktige jobber. dette diskuterte vi også i forbindelse med profesjonsmeldingen i forrige uke – er det ikke slik at bare man har toppkarakterer, er man egnet til å være en god lærer. Man blir skikkethetsvurdert. Det handler om hvordan man faktisk er som menneske i møte med andre mennesker, for det er skyhøye krav til lærerne som skal stå i klasserom med de viktigste blant oss, nemlig den oppvoksende generasjon av barn og unge.

Høyre mener om de elevene som har bestått videregående, men ikke har karakteren 3 eller 4 i matematikk. Er det slik at de aldri skal få sjansen til å bli lærer eller sykepleier i framtiden? Kan de aldri brenne for andre mennesker og ha et sterkt ønske om å gjøre en forskjell? Senterpartiet er opptatt av at man skal kunne lære hele livet, møte mennesker og stå opp for dem rundt seg. Den muligheten øker nå regjeringen med det nye opptakssystemet, med profesjonsmeldingen, ved å gjøre en

Me har tillit til at ungdomane våre som har bestått vidaregåande, studiespesialisering, og vil forfølgje draumen sin om å bli sjukepleiar eller lærar, og det står ledige studieplassar,

Me har òg tillit til at utdanningsinstitusjonane våre er fullt ut i stand til å utstyre studentane dei tek opp på dei studia, og som er motiverte for å gå der, med den kompetansen, den kunnskapen og dei ferdigheitene dei treng for å gå ut og bli gode yrkesutøvarar i helsevesenet og i utdanningssystemet, der me treng dei så sårt. Det har me tillit til, og det er det dette dreier seg om. Me må la folk få lov til å forfølgje dei ønska dei har, utan at me legg

ukvalifiserte lærarar som arbeider i skulen. Det tek regjeringa på alvor. Me har ein politikk som ser framover, og som tek utgangspunkt i dagens og morgondagens utfordringar. Til slutt har eg lyst til å seie at det er ein historisk dag. eit opptakssystem som har stått seg over lang tid. Det har fått fleire kompliserande element. Me blir i salen i dag einige om eit opptakssystem som ryddar kraftig opp i eit altfor komplisert system, og som òg skal stå seg i lang tid framover. Difor er me svært glade for den gode prosessen som har vore i Stortinget, der framlegget frå

Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til god- kjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av 30. april 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forord- ningene (EU) nr. 1286/2014, (EU) 2016/2340, (EU) 2016/ 1904, (EU) 2017/653 og (EU) 2019/1866 (PRIIPs) og EØS- komiteens beslutning nr. 329/2022 av 9. desember 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Konkret innebærer forslaget til ny lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter at den såkalte PRIIPs-forordningen gjennomføres i norsk rett. Proposisjonen inneholder også forslag om samtykke til godkjenning av to EØS-komitébeslutninger og enkelte tilknyttede rettsakter i EØS-avtalen.

«packaged retail and insurance based investment products». Kravene til utarbeidelse av nøkkelinformasjon gjelder på tvers av bank-, forsikrings- og verdipapirsektoren. Formålet er å hjelpe investorene til å forstå og sammenligne sammensatte investeringsprodukter, estimere totale kostnader ved investeringen og være oppmerksom på risiko- og avkastningsprofilen. Nøkkelinformasjonsdokumentet skal være klart atskilt fra reklame og være samsvarende med de bindende avtaledokumentene. Målet med informasjonskravene er altså å styrke forbrukervernet og sette ikke-profesjonelle kunder bedre i stand til å forstå og vurdere kostnader, risiko og forventet avkastning. Det skal bli enklere for folk å ta informerte investeringsbeslutninger ved kjøp av f.eks. andeler i verdipapirfond og livsforsikringer med investeringsvalg. Grunnen til at man har valgt å gjennomføre reglene i en egen, tverrgående lov, er at inkorporasjon i en eksisterende sektorlov, f.eks. finansforetaksloven, ikke vil være tilstrekkelig når forordningen gjelder gjelder produkter produsert av både verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, AIF-forvaltere og finansforetak. PRIIPs-forordningen inneholder en bestemmelse som legger myndighet til EUs tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon, EIOPA, til midlertidig å forby eller begrense markedsføring, distribusjon og salg av visse forsikringsbaserte investeringsprodukter eller visse typer finansiell aktivitet eller praksis fra et forsikringsselskaps side. Stortinget ga samtykke til denne myndighetsoverføringen, jf. Grunnloven § 115, den 13. juni 2016. Flertallet i komiteen slutter seg til det framlagte forslaget til ny lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter, PRIIPsloven, herunder samtykke til beslutningene som er tatt av EØS-komiteen, med forbehold om Stortingets samtykke. Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt gir i sine merknader støtte til målsettingen om å gi forbrukere bedre informasjonsgrunnlag for å sammenligne investeringsprodukter, men de samtykker ikke i innlemmelse av PRIIPs-forordningen med tilhørende rettsakter i EØS-avtalen, fordi det innebærer overføring av myndighet til EIOPA.

Jeg må innrømme at saksordføreren hadde et fint framlegg av hva som omfattet sakens innhold, men når presidenten leser opp sakens navn, med forordninger og PRIIPs og EØS-akter og -saker, kan man jo bli EUmotstander av mindre. det er velkjent i denne salen at det er ikke jeg, så jeg hadde bare lyst til å si at jeg mener denne saken er nok et eksempel på hvordan EU sikrer forbrukernes rettigheter gjennom å stille krav til at ikke-profesjonelle investorer, vanlige folk, får mer informasjon før de inngår avtaler om kjøp av sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter – noe jeg ville tro at vi alle selvfølgelig felles kunne samles om, til og med partier som SV og Rødt, for jeg tror de er enig i at man trenger en slik sikring. Dette forbrukervernet setter vanlige folk i stand til bedre å kunne vurdere disse produktene. Jeg synes også det er bra at nettopp EUs tilsynsbyrå for forsikringsmarkedet får en plikt til å overvåke disse transaksjonene, slik at de også kan forby eller begrense praksis, markedsføring, distribusjon og salg av forsikringsbaserte investeringsprodukter, i tråd med hva vi ville ha ønsket i Norge om vi selv satt på denne lovgivningen. Så Høyre støtter selvfølgelig EUs forbedring og forsterking av forbrukernes rettigheter, og dermed også regjeringens utmerkede framlegg på dette området.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

Målet med endringene i regnskapsloven mv. er å sørge for en forbedret bærekraftsrapportering basert på verdilovutvalgets utredning om nettopp det. Dette gjør at også norske bedrifter kan tiltrekke seg grønne investeringer fra Europa gjennom å oppfylle EØS-kravene, som i tillegg styrker forbrukermakten gjennom at det norske sivilsamfunnet kan følge med og følge opp bedriftenes bærekraftsmål. Det er bra. Komiteen har tidligere anerkjent behovet for bærekraftige investeringer og har derfor støttet EUs taksonomiforordning og forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger for å forbedre investorbeskyttelse og informasjon. Flertallet finner det da naturlig å støtte økt åpenhet og forenkling av rapportering, for å gi sammenlignbar informasjon for å fremme bærekraftige finansielle beslutninger gjennom CSRD og de lovendringene som følger av det. Flertallet påpeker at behovet for en standardisert bærekraftsrapportering etterlyses av berørte næringer, som mener at dagens mange frivillige rammeverk kan øke rapporteringsbyrden og redusere nytten. De foreslåtte endringene får i hovedsak støtte fra høringsinstansene. I tillegg vises det til at det allerede finnes rapporteringsstandarder for bærekraft – ECRS – som vil hjelpe virksomheter med å oppfylle de nye kravene. Innføringen skal også foretas trinnvis, slik at de store foretakene blir omfattet først, med senere utvidelse til små og mellomstore foretak. Når det er sagt, bør det offentlige legge til rette for en standardisert frivillig bærekraftsrapportering som på en ubyråkratisk måte kan hjelpe små og mellomstore bedrifter med rapportering, slik at også de får får enklere tilgang til bærekraftig finansiering. Samordning av rapporteringskravene er viktig for å unngå dobbeltrapportering og ineffektiv ressursbruk. Departementet har foreslått at revisorer kan attestere bærekraftsinformasjon, men åpner for at uavhengige tilbydere også kan gjøre dette gjennom en hjemmel i forskrift. Flertallet mener at dette bør prioriteres, slik at ikke norske tilbydere av slike tjenester utelukkes fra markedet. Flertallet slutter seg til regjeringens forslag. forslag. Medlemmene fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti støtter lovendringene, men påpeker at offentlig sektor må være godt rustet for å følge opp kravene og sikre at bærekraftsrapporteringen er pålitelig og sammenlignbar. Det offentlige har et stort ansvar for at bærekraftsrapporteringen blir reell og funksjonell, når det gjelder både tilgang til data som skal rapporteres, veiledning om hvordan data skal innhentes og rapporteres, og oppfølging og tilsyn av hvordan data innhentes. Målet er ikke å oppfylle kravene til rapportering, men å forenkle og forbedre mulighetene for bedriften til både å oppfylle bærekraftsmålene og rapportere på dette på en så enkel og hensiktsmessig måte som mulig.

I dag finnes det flere frivillige standarder som kan gjøre det forvirrende å få oversikt og mer krevende å sammenligne mellom virksomheter. Det er også viktig at slik rapportering blir enklest mulig å håndtere og oppfattes som nyttig for den enkelte virksomhet, hvis ikke er det fare for at dette bare oppleves som nok et krav det offentlige ber virksomhetene rapportere på. Som flere av opposisjonspartiene skriver i sin merknad, må det sørges for at rapporteringen blir «reell og funksjonell», det må heller ikke handle om at det skal se finest mulig ut på papiret, men at det blir et verktøy som gjør det reelt lettere for virksomhetene å bli mer bærekraftige. Det er viktig å understreke at dette er et krav som ikke skal gjelde for alle norske virksomheter, men de som er av en litt større størrelse. De har ofte også større ressurser til å følge opp slik rapportering tanke på påvirkning av klima og miljø. Saksordføreren var inne på at det blir en utvidelse, men jeg vil også understreke at det står i papirene: «Unoterte små og mellomstore foretak kan rapportere på frivillig basis.»

de har heller ikke ubegrenset med økonomiske muskler til å leie inn ressurser utenfra til slike oppgaver. Men alt i alt er dette forhåpentligvis et skritt i retning av å gjøre det lettere og mer oversiktlig for bedriftene å rapportere på bærekraft, og så må vi sammen prøve å sørge for at dette også oppleves som nyttig på veien mot målet om et lavutslippssamfunn. Fremskrittspartiet mener det allerede er for mange lover og rapporteringskrav pålagt bedriftene, og vi frykter at dagens sak om bærekraftsrapportering vil vise seg å bli veldig omfattende for bedriftene. Det er veldig kostbart og har liten effekt. Derfor stemmer vi i dag imot å innføre krav om bærekraftsrapportering. Vi er opptatt av å redusere byråkratiet, og dette er nok et skritt i motsatt retning. Det blir en ekstra byrde på næringslivet nå når de nye kravene og rapporteringsplikten skal utvides til å gjelde over 1 200 virksomheter. Det vil bli dyrt å etterkomme disse nye kravene, noe departementet selv skriver i saken.

De skriver også at «bærekraftsrapportering vil være mer ressurskrevende for foretakene enn rapportering etter gjeldende regelverk.» Men så skriver departementet at EU har utarbeidet anslag for de årlige kostnadene og sender oss videre til NOU-en for å lese om disse. I den NOU-en kan vi lese at anslåtte årlige kostnader med rapportering kan variere fra om lag 1,5 mill. kr til 3,5 mill. kr, avhengig av foretaket, bare det første året, i tillegg til like store engangskostnader ved innføring. I Danmark har en myndighetsbestilt kartlegging vist at kostnadene der vil bli på flere milliarder danske kroner. Hvis det nå er 1 200 nye foretak som skal rapportere, og vi tar et gjennomsnitt på 1,5 mill. kr i oppstartskostnader og kostnader bare det første året, vil kostnadene etter det første året være på 3,6 mrd. kr. – og det er det laveste anslaget. Samtidig har regjeringen lovet byråkratikutt for bedriftene på 11 mrd. kr i løpet av hele fireårsperioden. Det vi vedtar nå i dag, vil tilsvare 9 mrd. kr på fire år – på det laveste anslaget. I tillegg ligger det an til å bli dobbeltrapporteringer, da kravene ikke er identiske, men går i samme spor som mye det allerede kreves rapportering om. Kostnadene kan altså bli store for både den enkelte og næringslivet i stort. Det vil føre til et større byråkrati, det ligger an til dobbeltrapportering, og det legges til rette for senere utvidelser for virksomheter som i dag er foreslått unntatt. kommet fram til at ressursbruken og kostnadene forbundet med det foreslåtte rapporteringsregimet ikke står i forhold til nytten, og vi vil derfor stemme imot dagens proposisjon – dessverre som det eneste partiet.

[11:51:05]: Stor- tinget behandler i dag forslag til nye regler om bærekraftsrapportering fra selskaper. Reglene skal gjøre det enklere for brukerne å gjøre seg kjent med informasjon om bærekraftsrisikoene selskapene er eksponert for, og hvordan selskapene påvirker mennesker og miljø. Informasjonen skal være sammenlignbar, pålitelig og enkel å finne for brukerne. Tydelige regler skal virke forenklende og sikre at informasjonen er sammenlignbar på tvers av bedrifter og sektorer. De nye reglene vil kunne gjøre det enklere for norske investorer å se hvilke selskaper som er godt posisjonert til å håndtere bærekraftsrisiko på en god måte. Reglene vil også kunne påvirke selskaper til å gjøre en vurdering av å treffe tiltak for å redusere sin bærekraftsrisiko.

Det er viktig at kostnadene ved bærekraftsrapportering ikke blir unødvendig høye. Etter lovforslaget er det kun store foretak og noterte små og mellomstore foretak som må utarbeide bærekraftsrapportering. Regjeringen legger opp til en trinnvis innføring av kravene om bærekraftsrapportering over tre år. Større selskaper må begynne tidligere enn mindre selskaper. For Senterparti–Arbeiderparti-regjeringen er det også av stor viktighet å gi gode rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter og unngå unødvendige rapporteringskrav. Regjeringen har derfor, samtidig med innføring av de forbedrede reglene for bærekraftsrapportering, valgt å redusere rapporteringskravene for mange bedrifter. Gjennom å benytte handlingsrommet i EØS-avtalen, i tråd med Hurdalsplattformen, foreslår regjeringen at flere norske foretak skal regnes som små foretak etter regnskapsloven.

Departementet anslår at inntil 3 000 foretak vil kunne defineres som små foretak etter den nye definisjonen. Selskapene dette gjelder, får unntak fra plikt til å utarbeide årsberetning og forenklede krav til noteopplysninger. Regjeringen er opptatt av å sikre gode konkurransebetingelser for norsk næringsliv og jobber med å utrede, vedta og gjennomføre forenklinger på flere områder. Jeg er glad for at flertallet i komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag. Som det vises til i innstillingen, har vi fremdeles en jobb å gjøre for å sikre at denne innføringen blir vellykket og god. Det gjelder både regelverkstilpasninger og andre tiltak som Finansdepartementet nå vil følge opp. I oppfølgingen vil vi bl.a. legge vekt på forenklinger for norske bedrifter.

(H) [11:54:08]: La meg først presisere at det er en fullstendig feilslutning å tro at det er næringsvennlig å sørge for at norsk næringsliv ikke er regulert i henhold til å kunne hente investorer fra sitt viktigste og største marked, nemlig Europa. Dette er jo regelverk de ønsker, som de ønsker på en så forenklet og god måte som mulig. Som jeg sa i innlegget, er ikke poenget at bedriftene i seg selv skal oppfylle krav til rapportering, men at de skal kunne ta bedre beslutninger for bedriftenes bærekraft, og nettopp gjennom det kunne sikre at investorer får god informasjon og kan foreta gode risikovurderinger. Det de spør om, er egentlig hvordan det offentlige vil sikre tilgang til data og sørge for at man ikke må rapportere dobbelt. Hvilke tiltak vil bli iverksatt for å sikre at implementeringen i Norge blir like effektiv som i andre europeiske land? Jeg minner om at dette er en forutsetning

klimagassutslipp og nå Paris-målsettingen, også på en måte som ikke bare er pisk, men nettopp at man skal belønne det å ta miljømessig gode valg. Det skal være bra. Vi som land er spesielt tjent med det, for vi vil aldri være det landet som har lavest kostnader, med arbeidskraft eller andre typer ting, men nettopp at vi er best kvalitetsmessig og miljømessig, gjør at dette er et system også norske bedrifter vil tjene på. Jeg har lagt merke til de mindretallsbekymringene Høyre har i innstillingen.

[11:56:33]: Som jeg også sa i innlegget mitt, har vi vært opptatt av å bruke handlingsrommet for hvordan vi definerer små og mellomstore selskaper etter regnskapsloven, sånn at mange mindre og mellomstore selskaper ikke må omfattes hvis de ikke ønsker det selv. Det kan være at en del selskaper ønsker det selv, nettopp fordi de mener at det gir et konkurransefortrinn. flere andre forbedringer for små og mellomstore bedrifter for å unngå større byrde. Akkurat det tallet Steffensen løfter, kan jeg ikke kommentere.

for å finne EUs kostnadsanslag. Det er skrevet i proposisjonen: «Kostnadene for norske foretak forventes ikke å bli vesentlig annerledes enn kostnadene for andre europeiske foretak.» Det er listet opp at kostnadene vil være 1,5 mill. kr, 1,8 mill. kr eller 3,5 mill. kr, og at det vil være like oppstartskostnader det første året. Kostnadene er hentet direkte fra det departementet har henvist oss til. Hvis det koster minimum 3 mill. kr, som er laveste anslag, og det er 1 200 bedrifter, er det altså 3,6 mrd. kr bare det første året.

den type regelendringer, nettopp fordi det er bedre at vi stimulerer til klimaomstilling gjennom god bærekraftsrapportering og god praksis enn gjennom f.eks. å innføre nye regler, særavgifter eller andre typer tiltak. Vi skal spille på lag med markedet og med bedriftene. jeg er i kontakt med NHO og andre, er at de mener det er bra for deres bedrifter at vi også har dette systemet. når val- get nærmer seg, vil regjeringen presentere en skryteliste av kutt og forenklinger de har gjort for næringslivet. De har jo en ambisjon om 11 mrd. kr i forenklingskutt for næringslivet. Vil statsråden sørge for at

Det er utrolig viktig at vi hele tiden er kritiske til hvilke nye regler og krav vi pålegger både privatpersoner, små foretak og store foretak. Det skal ha en veldig klar samfunnsnytte og i neste omgang eventuelt – i denne sammenhengen – vi sørger for at vi har bedrifter i Norge som har lave utslipp, er konkurransedyktige og tjener gode penger. Når vi skal lage den typen eventuelle regnskap, må vi selvfølgelig få fram de ulike reglene som kommer. Det er alt fra skatteregler til ulike lover og reguleringer. Helheten må fram.

(ordfører for sa- ken): Nåværende finanstilsynslov er fra 1956 – lenge før folk hadde fått edb-maskiner i hus og Vipps hadde blitt foreldres viktigste kommunikasjonsmiddel med sine barn. Det er derfor på tide å få på plass en ny og oppdatert lovgivning for Finanstilsynet. Komiteen støtter forslaget om at tilsynet skal ha som formål å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Dem av oss som husker bankkrisen på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, vet hvor dramatiske konsekvenser det får for hele samfunnet når finanssystemet nærmest kollapser. Heldigvis er vi på et annet sted nå, med solide banker i Norge, men bankkrisen viste hvor avgjørende det er å ha på plass en velfungerende tilsynsvirksomhet på dette Så har komiteen understreket at Finanstilsynet har som kjerneoppgave å føre tilsyn med enkeltforetak, og at regelverksutvikling primært bør ligge til det politiske nivået. Dette er en problemstilling vi har fått innspill på bl.a. fra Finans Norge, og som vi har prøvd å følge opp i komitéarbeidet. Finansmarkedsfeltet inneholder også mye politikk, og her er det avgjørende at det politiske nivået involverer seg. De siste månedene har vi f.eks. blitt utfordret på hvordan landbrukseiendomslån skal risikovektes, standardmetodebankenes kapitaldekningsregelverk og egenkapitalbevisets stilling for sparebankene av EBA, altså EUs bankmyndighet. I denne typen spørsmål er det helt avgjørende at også Finansdepartementet følger opp fra den politiske siden, for selv om det kan oppleves som tekniske spørsmål, handler det til slutt om helt sentrale politiske problemstillinger, som Hvordan skal landbruksnæringens kår være, og vil vi ha distriktssparebanker eller ikke i framtiden? Svaret på det siste er selvsagt ja! Komiteen har videre understreket at Finanstilsynet skal være opptatt av hvordan man skal styrke forbrukernes interesser og posisjon i finansmarkedene. Dette har flere høringsinstanser, bl.a. Forbrukerrådet, tatt opp med oss. Det har blitt reist enkelte spørsmål om hvorvidt tilsynet følger opp denne delen av sitt ansvar tett nok og godt nok i dag. I den siste tiden har det rast en stor debatt om hvordan DNB i etterkant av sitt oppkjøp av Sbanken har håndtert kundene der.

Det er i alle fall ett eksempel på at Finanstilsynet følger opp nettopp den problemstillingen rundt forbrukernes interesser. Med forslaget til ny lov opprettes det også en egen uavhengig klagenemnd for behandling av klager på Finanstilsynets vedtak. Flertallet i komiteen understreker i den forbindelse at man må sørge for at nemnda får den nødvendige kompetansen, og ikke minst at man sørger for en akseptabel saksbehandlingstid. Dessverre er det for mange eksempler på at klagebehandling i det offentlige tar for lang tid, hvilket blir en unødvendig belastning for dem som klager. Avslutningsvis vil jeg takke komiteen for et godt samarbeid. Flertallsinnstillingen er lagt fram, og så regner jeg med at de som står bak mindretallsforslagene, vil redegjøre for disse selv.

framlegg. Dette er jo en flertallsinnstilling som også Høyre stiller seg bak, så jeg skal ikke bruke lang tid på det. Vi mener selvfølgelig også at det er riktig og viktig å oppdatere rammene for Finanstilsynets virksomhet, da disse helt åpenbart har endret seg betydelig over tid. Forslaget innebærer å erstatte den nåværende finanstilsynsloven fra 1956 med en ny lov som reflekterer dagens omfang og praksis, og som jeg synes saksordføreren beskrev veldig godt fra talerstolen. Høyre støtter også at det skal være en egen formålsbestemmelse i ny finanstilsynslov, og at hovedformålet er at Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Vi merker oss at Finanstilsynets oppgaver som krisehåndteringsmyndighet og deres ansvar for makroovervåkning og forbrukervern skal videreføres, men Finanstilsynets kjerneoppgave er å føre tilsyn med enkeltforetak, og regelverksutvikling bør derfor ligge til det politiske nivået. Er det uklarheter om hvor ansvaret ligger, i Finanstilsynet eller i Finansdepartementet, må Finansdepartementet klargjøre dette. Dette er også viktig av hensyn til konkurransen i bankmarkedet og for å sikre nettopp forbrukervernet. jeg bare lyst til kort å kommentere Venstres ønske om en presisering av at tilsynsvirksomheten skal være risikobasert og rettes inn mot de områdene hvor det er høy potensiell risiko eller store potensielle skadevirkninger. Det tror jeg det er enighet om, men de ønsker også en presisering om at tilsynsvirksomheten skal være proporsjonal.

Høyre slutter seg da til det framlagte forslaget til lov om Finanstilsynet. [12:06:21]: Selv om det tilsy- nelatende er stor uenighet mellom Venstre og regjeringen om forslag til ny finanstilsynslov, vil jeg starte dette innlegget med å gi ros til regjeringen, for regjeringens forslag til ny finanstilsynslov er på mange områder godt balansert. Det er tatt viktige politiske valg, og det er ikke minst godt redegjort for dilemmaer på de områdene hvor Venstre, regjeringspartiene og stortingsflertallet har kommet til ulik konklusjon. Dette gjelder spesielt knyttet til instruksjonsadgang, forslag om opprettelse av ny, uavhengig klagenemnd, og om det fortsatt skal være et eget styre for Finanstilsynet. Det eneste området der jeg synes regjeringen og stortingsflertallet svikter noe, er vurderingene knyttet til ansvarsfordeling mellom departement og tilsyn og en utvikling der Finanstilsynet i stadig større grad får oppdrag om å utforme regel- og lovendringer som de selv har ansvaret for å følge opp og sanksjonere. Selv om dette ikke er en eksplisitt del av lovendringene, synes jeg det er en problemstilling som det tas veldig lett på. I proposisjonen avfeies dette med én setning, der departementet slår fast at det etter departementets syn ikke er noen motsetning i at Finanstilsynet driver med både regelverksutvikling og tilsyn – punktum. Spesielt er dette noe merkelig all den tid det i mandatet for lovarbeidet var slått fast at: «Utvalget skal drøfte arbeidsdelingen og arbeidsformen, herunder vurdere alternative måter å innrette arbeidet på og hvordan tilsynets forvaltnings- og utredningsoppgaver bør fremgå av loven.» Det er selvfølgelig riktig at det uansett er regjeringen og Stortinget som må ta stilling til Finanstilsynets forslag til forskrifts- og lovendringer, men det ligger mye makt i det å utarbeide forslag, og det ligger ikke minst et skjønn og en tolkning til grunn for hva regelverksutformer har ment med ulike formuleringer og forslag, som potensielt kan være problematisk med en videreføring av dagens praksis. For å oppsummere: Venstre skiller seg fra regjeringen og stortingsflertallet når det gjelder følgende forslag til ny finanstilsynslov: For det første: Finansdepartementet bør i minst mulig grad be Finanstilsynet om å lage utkast til lov- og regelverk som Finanstilsynet selv skal sanksjonere. For det andre: Tilsynsvirksomheten bør i større grad enn i dag være proporsjonal, og Finanstilsynet bør i større grad enn i dag vektlegge rollen som veileder. Finansdepartementet skal både kunne instruere Finanstilsynet i alle saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning og i saker der beslutningsmyndighet er lagt til departementet, i tillegg til det både når det gjelder styret, uavhengig klagenemnd og finansieringen av Finanstilsynet. Med det tar jeg opp de forslag som Venstre er med på.

[12:09:31]: Et godt og effektivt finanstilsyn bidrar til finansiell stabilitet og velfungerende finansmarkeder. Det har over tid skjedd betydelige endringer på Finanstilsynets område, og finanstilsynsloven fra 1956 har derfor også blitt endret jevnlig. Tiden var likevel moden for en helhetlig gjennomgang av loven, og jeg er derfor glad for at flertallet i finanskomiteen støtter regjeringens forslag til ny finanstilsynslov. Finanstilsynet vil etter lovforslaget i stor grad ha samme organisering og ansvarsområde som i dag. Finanstilsynets oppgaver innenfor tilsyn, forvaltning og regelverksutvikling videreføres. Det vil bl.a. si at Finanstilsynet fortsatt skal føre et helhetlig tilsyn i finansiell sektor på tvers av foretakstyper og markeder. Tilsynet skal også fortsette å se til at forbrukernes interesser og rettigheter ivaretas av foretakene under tilsyn. Den nye loven vil imidlertid begrense adgangen til å instruere Finanstilsynet. Begrensningen gjelder for enkeltsaker, unntatt i saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning. Dette er nytt i loven, men i tråd med langvarig praksis. Endringen vil bidra til noe økt uavhengighet for tilsynet. Siden departementet som hovedregel ikke skal kunne instruere tilsynet i enkeltsaker, bør departementet heller ikke behandle klager på enkeltvedtak. Det foreslås derfor å etablere en ny klagenemnd som skal behandle de aller fleste klagene på Finanstilsynets vedtak. Det er lagt opp til at denne skal betjenes av klagenemndssekretariatet i Bergen. Finanstilsynet skal etter forslaget fortsatt ha et styre, men med færre oppgaver enn i dag. Det nye styret skal behandle saker hvor Finanstilsynet ikke kan instrueres, mens det overordnede ansvaret for virksomheten vil ligge hos tilsynsdirektøren. Siden Finanstilsynet ikke skal kunne instrueres i enkeltsaker, er det viktig at tilsynet fortsatt tilføres kompetanse og erfaring utenfra som kan balansere og kontrollere administrasjonen på dette området. området. Aktiviteten i finansmarkedene, internasjonal regulering og tilgjengelige tilsynsvirkemidler er i stadig endring. Den nye finanstilsynsloven vil gi Finanstilsynet gode rammer, slik at tilsynet kan møte utviklingen også framover.

[12:12:03]: Som jeg påpekte i innlegget mitt, er Venstre uenig med finansministeren og stortingsflertallet i synet på at Finanstilsynet skal ha et eget styre. Som departementet svært godt selv har redegjort for i proposisjonen, er det ingen andre tilsyn som har et eget styre. Hovedregelen er at statlige forvaltningsorganer, herunder ulike tilsyn, ikke har egne styrer, men at det går en ubrutt styringslinje fra statsråden til den aktuelle virksomheten innenfor statsrådens ansvarsområde. Hvorfor mener statsråden det er riktig at Finanstilsynet fortsatt skal ha et eget styre for å «balansere og kontrollere» vurderingen fra administrasjonen, mens dette ikke er tilfellet for f.eks. Konkurransetilsynet, som – på samme måte som Finanstilsynet – tar en rekke beslutninger i enkeltsaker av stor samfunnsmessig betydning?

Finanstilsynet fikk veldig store fullmakter, både på regelverksutvikling og på tilsyn. Han mente at vi tok lett på det. Nå har jo både saksordføreren – i første innlegg – og Nordby Lunde fra Høyre nettopp presisert det som står i komiteens egen merknad

f.eks. når det gjelder spørsmålet om egenkapitalbevisets stilling opp mot EBA – den europeiske banktilsynsmyndigheten. Igjen: Det kan høres veldig teknisk ut, men det betyr veldig mye hvordan vi sørger for en god finansiering av sparebankene våre. Et annet eksempel er det vi nylig hadde, landbrukseiendommer og risikovekting av lån. Vi ser et politisk engasjement på dette feltet som med all tydelighet viser at vi ikke har overlatt til Finanstilsynet alene å styre den type prosesser, som er av stor politisk interesse. Igjen: Jeg vil bare si at jeg er uenig med Almeland i at vi tar lett på denne problemstillingen. Vi har understreket dette med saksbehandlingen, og vi har en regjering som jobber aktivt med viktige politiske er det selvfølgelig Venstres rett å fremme omfattende endringsforslag, slik de har gjort ved behandlingen av loven om Finanstilsynet, men jeg er glad for at det ser ut til å være bred tilslutning til regjeringens forslag i denne salen.

analyse av at det forventede kraftbehovet i Norge vil øke betydelig fremover, og at det er behov for både økt kraftproduksjon, mer nett og en mer effektiv bruk av energien. Det er også enighet om at rikelig med ren og rimelig energi skal være et konkurransefortrinn for industri og næringsliv i Norge og et gode for norske hus holdninger. Det er videre bred enighet om at vindkraft på land er en av flere aktuelle former for energiproduksjon som kan bidra til å dekke behovet for økt kraftproduksjon i Norge. Det er gjennomført et omfattende arbeid med Nasjonal ramme for vindkraft i forbindelse med fremleggelsen av denne i 2019. Det ble utarbeidet 21 underrapporter, som gjennomgikk ulike problemstillinger knyttet til vindkraftutbygging på land og belyste viktige verdier som må ivaretas, som naturhensyn, vindforhold, hensyn til samiske interesser og lokaldemokratiet. Flertallet i komiteen legger til grunn at dette faglige arbeidet kommer til nytte i det videre arbeidet med vindkraftutbygging i Norge. i Norge. Hvis jeg tar av meg saksordførerhatten et øyeblikk, har jeg også noen tilleggskommentarer. Det haster med å få på plass ny kraftproduksjon i Norge. Det er gitt konsesjon til 0,3 TWh siden regjeringen tiltrådte, mot et anslått behov på 34 TWh i 2030. Det er Miljødirektoratet som har anslått at det er behovet. I stedet for nå å bruke ressurser på å gjenoppta behandling av nasjonal ramme bør regjeringen prioritere å få ned saksbehandlingstiden i NVE og departementet. Det er svakt formulert i tildelingsbrevet til NVE for 2024 at NVE skal jobbe med å få ned saksbehandlingstiden, og her er det behov for å stramme til. Videre er det et behov for å implementere EUs fornybardirektiv fra 2018 og 2023, som i stor grad vil komme oss til unnsetning når det gjelder raskere saksbehandlingstid. Her har NVE avgitt en defensiv og nedslående høringsuttalelse, som jeg håper at statsråden ikke vil si seg enig i. Vi har ikke tid til at konsesjonsprosessene i Norge skal ta syv–åtte år. Da blir det ikke nok kraft, og det får konsekvenser for industrien, næringslivet og forbrukerne. jeg at vi alle har et ansvar for å bidra til at flere ser koblingen mellom økt kraftproduksjon på den ene siden og verdiskaping og arbeidsplasser på den andre siden. Det er viktig for å få lokal aksept og for at vi får bygget ut mer vindkraft i Norge. Det er det behov for. Stein

Behovet for mer kraft har endret seg betydelig. Rikelig tilgang til ren og rimelig kraft er et konkurransefortrinn og et gode for oss alle, som nevnt. Skal vi i Norge beholde og utvikle et konkurransefortrinn bygd på ren og rimelig kraft, må denne kraften bygges. Flertallet i komiteen, alle unntatt Rødt,

Nå er det også åpnet for konsesjonsbehandling av vindkraft, etter at det stoppet opp i 2019 under regjeringen Solberg. Vi trenger som sagt mer kraft, og nå er det mye opp til kommunene og investorene. Det er ingen kø i konsesjonsdøren, for å bruke det uttrykket, det er heller mangel på søknader. Det burde vekke bekymring i partiet Venstre. Min oppfordring er er at Venstre burde framsnakke de mulighetene som ligger der, og ikke lage forslag som kan bidra til å forsinke og forkludre. Senterparti–Ar- beidarparti-regjeringa har teke tak i utfordringane i høve til meir fornybar kraftproduksjon i landet. I høve til vindkraft på land stoppa alt opp med den førre regjeringa då Nasjonal ramme for vindkraft vart utarbeidd og presentert. Energipolitikken må ha legitimitet i lokalbefolkninga. Me har difor gjeve kommunane ei større rolle i utforminga av vindkraftprosjekt. Me har endra skatte- og avgiftssystemet slik at ein del av verdiskapinga no går til dei lokalsamfunna som ber kostnadene av naturinngrep frå kraftutbygginga.

Dersom dette forslaget hadde fått tilslutning, ville vidare handsaming av nasjonale rammer for vindkraft på land krevja betydeleg meir ressursar frå konsesjonsmyndigheitene, ressursar me meiner bør nyttast til raskare sakshandsaming.

Då bør òg dei nye ressursane nyttast til det, og ikkje til oppdateringa av gamle planar. Denne regjeringa har teke store grep i energipolitikken. Me har for alvor sett i gang ei havvindsatsing med ein vellukka auksjon på første fase av Sørlige Nordsjø II, som vil gje 6–7 TWh ny kraft inn til det norske fastlandet. Det er òg verdt å minna forslagsstillarane om at dei med krava om å byggja nye utanlandsforbindelsar i tilknyting til havvindproduksjonen ville ha forseinka den norske havvindsatsinga.

(FrP) [12:25:00]: Det er et stort be- hov for ny kraftproduksjon i Norge i årene framover. Det framheves gjerne at det er bygging av mer vindkraft på land som skal være det fremste bidraget til å få en raskere kraftutbygging, men det er nok også, som forslagsstillerne burde ha fått med seg, et høyt konfliktnivå rundt bygging av vindkraftanlegg på land. Det er blitt helt nødvendig å gi kommunene større innflytelse i prosessen. For Fremskrittspartiet var det et viktig gjennomslag i behandlingen av vindkraftmeldingen i 2020 at behandlingen av vindkraft på land ble innlemmet i plan- og bygningsloven. Det styrker den lokale selvråderetten, og det var akkurat protestene fra kommunene som gjorde at Nasjonal ramme for vindkraft ble lagt til side. Jeg ser ikke hvordan en regjeringsbehandling og en påfølgende stortingsbehandling av NVEs rammeplan skrevet i 2019 vil bidra til en bedre og raskere kommunal saksbehandling. Det kommer heller ikke et eneste argument fra forslagsstillerne for hvorfor dette skal være en god idé, med unntak av at det er utarbeidet grunnlagsdokumenter i nasjonal ramme som bør brukes i arbeidet framover, men det har vel statsråden også bekreftet at både er i bruk og vil bli brukt. Statsråden trekker fram Finnmark som et område der det foreligger mange søknader for etablering av vindkraft, men meg bekjent er det ingen av disse prosjektene som ligger inne i det området som var anbefalt i nasjonal ramme. Jeg er glad for at statsråden er tydelig på at dette ikke er et godt forslag, at det ikke foreligger noen planer om omkamp om kommunenes innflytelse på bygging av vindkraft. Det vil ta lengre tid. Der vil jeg gi skylden delvis til bransjen selv, som ikke gjorde noe forsøk på å bedre forholdene til de berørte kommunene med det tidligere konsesjonsregimet. Vi har gitt kommunene større innflytelse på disse etableringene, da må vi heller være med og bidra til at kommunene kan få kjørt gode prosesser. Så dette er enda et unødvendig forslag fra Venstre som blir stemt ned, og som heldigvis kun får Venstres stemmer.

Halvparten av Norges energiforbruk er fossilt. Skal vi klare å fjerne dette, må vi redusere forbruket og øke produksjonen av fornybar energi.

De siste års utbygging av vindkraft har også medført store naturinngrep flere plasser. Derfor bør tiden for de store vindkraftutbyggingene i naturen være forbi. SVs plan for hvordan vi kan skaffe mer kraft til å kutte utslippene, er å satse på utbygginger på grå arealer og nær eksisterende industri samt oppgradering av eksisterende vannkraftverk og kanskje i noen tilfeller også utvidelse av dem, som kan gjøres uten altfor store nye inngrep i naturen. med flere partier, en kraftfull satsing på havvind, som har et potensial til å gi oss mye ny kraft og arbeidsplasser på verftene langs kysten. Når det gjelder forslaget i denne saken om å gjenoppta behandlingen av Nasjonal ramme for vindkraft, er vi enig med forslagsstillerne i at det ble laget mye godt og godt og viktig grunnlagsmateriale i arbeidet med den nasjonale rammen, men den ble samtidig en plan som mobiliserte til stor motstand mot nye utbygginger. Vi tror ikke dette er veien å gå når vi skal sikre utbygging av ny fornybar energi på naturens Vi tror i stedet det må legges til rette for utbygging av nærkraft i tett tilknytning til større forbrukere og i områder som karakteriseres som grå Grønnes forslag ikke er tydelig nok på akkurat dette, kommer vi også til å stemme mot det løse forslaget som er levert derfra i dag, selv om deler av det kan ha mye godt for seg.

Rødt er dypt uenig med forslagsstillerne fra Venstre om at vi skal gjenoppta Nasjonal ramme for vindkraft. Ved å identifisere store områder som aktuelle for utbygging av vindkraft uten noen som helst form for demokratisk forankring la Solberg-regjeringen i sin tid opp til massiv nedbygging av natur. Heldigvis ble rammeplanen stoppet. Men nå trues naturen på nytt. EUs fornybardirektiv, som forslagsstillerne ønsker å implementere, er i praksis nasjonal rammeplan om igjen. Denne gangen er det ikke byråkratene i NVE, som for lengst har skjønt hvilken dårlig idé rammeplanen var, men byråkratene i Brussel som vil tegne det norske kartet opp på nytt. og energidirektorat, advart mot et hurtigspor for vindkraft i sitt høringsinnspill til fornybardirektivet.

Begge direktivene griper inn i våre konsesjonsprosesser på en udemokratisk måte og truer den naturfaglige og demokratiske forankringen som trengs i norsk forvaltning. Så litt om vindkraft, siden alle fra denne talerstolen ivrer for å bygge ut mer vindkraft. Det er sånn at FNs na turpanel har slått fast at den største trusselen mot naturmangfold er arealnedbygging. Vindkraft er ekstremt arealkrevende. Det synes jeg denne sal bør være ærlig om. Hvis vi ser på Miljødirektoratets oversikt over nedbygging av inngrepsfri natur de siste fem årene, litt over en måned siden, så sier den at 55–60 pst. av den nedbyggingen har kommet fra kraftutbygging, og det inkluderer vindkraft og nettet som går til kraftutbyggingen. Det kom også en rapport fra forskerne i NINA i 2020, som gikk gjennom vindkraftutbygging i Norge, og som viser at over 90 pst. av den er i konflikt med viktige naturverdier. Så kan vi si: Hvordan blir framtiden? Det blir ikke noe bedre hvis vi ser på de prosjektene som er på bordet. Finnmark, der regjeringen presser på, er de områdene vi har med størst grad av villmarkspreget natur. Av og til lurer jeg på om

Jeg synes det er synd at det ikke er støtte for dette forslaget, for er det noe vi trenger, er det mer nasjonal forutsigbarhet inn mot vindkraftutbygging. Dette er jo en diskusjon som har vart lenge. Vi hadde mye utbygging av vindkraft fra 2015 og utover, da vi så at med grønne sertifikater gikk alle investeringer til Sverige. Da fikk vi samme avskrivningsregler i Norge som i Sverige, og det ble bygget en 13–15 TWh. Samtidig bestilte man fra 2015 også en nasjonal ramme for vindkraft for å gi større forutsigbarhet og en nasjonal politikk inn mot vindkraftutbyggingen. Venstre Venstre er helt for at kommunene skal ha rett til å si nei til vindkraft, om så bare fordi man ikke liker det. Jeg var til og med imot da den rød-grønne regjeringen, vel i 2009, tok vekk den muligheten fra kommunene og la det inn under energilovgivningen.

fra NVE, Miljødirektoratet og Riksantikvaren – først og fremst er en plan som sier hvor det ikke bør være vindkraft. når man skal ha en ferdigbehandling, trenger det ikke å gjelde et av de samme områdene som den gangen ble lagt fram – det skal være en del av saksbehandlingen. Det vi trenger, er et signal til kommunene som tydelig sier hvor det ikke bør være, for det vi nå risikerer, er at man får en like tilfeldig utvikling som det man har hatt tidligere, kommune for kommune.

fra 2013 og utover, og Venstre hadde et godt samarbeid med regjeringen med Fremskrittspartiet og Høyre den gangen – var det nesten ingen prosjekter som ble tillatt hvor ikke kommunene først hadde sagt ja,

[12:36:57]: Vi trenger mye mer fornybar energi for å fase ut det fossile, men vi trenger ikke store, nye naturinngrep fra energiproduksjon. Noen mener det er et uløselig dilemma, og er derfor villig til å ofre ett av disse. Men det stemmer ikke. Mye av løsningen ligger i tydeligere krav til hvordan og hvor ny utbygging skal skje. del tiltak som vil dempe behovet for utbygging av landvind – tiltak som staten bør gjøre, men som vi ikke gjør i dag: satse kraftigere på energisparing, sørge for at folk, bedrifter, kommuner og stat utnytter ledige tak til solenergi, bedre fram biogass og satse skikkelig på havvind. Vi trenger dessuten en mer bærekraftig og samfunnsnyttig prioritering av den kraften vi har. Men selv om vi gjør alt dette, trenger vi også energi fra landvind. Miljøpartiet De Grønne mener fokuset må bort fra store vindparker i naturen og over til mindre turbiner nær infrastruktur og eksisterende inngrep. Havneanlegg, industriområder, næringsarealer motorveistrekninger er områder som kan ha dårligere vindforhold, ja, men som vi har veldig mange av, og der vindkraften bedre kommer overens med andre samfunnsmål. Venstres forslag om å gjenoppta arbeidet med nasjonal ramme synes jeg er en viktig invitasjon til en debatt som jeg savner, nemlig hvordan vi skal bygge ut landvind uten store naturtap – ikke minst fordi det nå utredes en kø av vindkraftprosjekter i sårbare områder, noe som ville vært utelukket hvis vi hadde hatt nasjonal ramme. Det trengs klare retningslinjer for hvor og hvordan vindkraft skal bygges, og vi mener at kunnskapsgrunnlaget som NVE har utarbeidet, bør det bygges videre på. Det har ingenting å gjøre med kommunal selvråderett. Kommunenes makt i disse sakene ligger lovforankret i plan- og bygningsloven. Det er ingen som her foreslår å endre på det. Jeg mener at det å ha nasjonal ramme, i tillegg til de endringene vi gjorde i plan- og bygningsloven, vil øke demokratisering av disse prosessene

For oss er det likevel vanskelig å stemme for en formulering der det ikke framgår veldig tydelig at det neste steget i dette arbeidet må bygge på strengere naturkriterier og tydelig formidle at Stortinget har lyttet til reaksjonene mot den gamle planen, bl.a. når det gjelder hensynet til natur, friluftsliv og reindrift. Vi fremmer derfor et eget forslag i saken, der vi vi ber regjeringen foreslå en nasjonal, helhetlig plan for vindkraft i Norge. Vi presiserer at rammen skal bygge på kunnskapsgrunnlaget for NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land i 2019, men med strengere hensyn til naturbeskyttelse. Etablering av ny energiproduksjon skal konsentreres til områder med eksisterende inngrep og infrastruktur. Jeg tar opp det forslaget. Presidenten

Det er jeg veldig glad for, og jeg tror det er viktig at Stortinget samler seg om nettopp det. Når det gjelder rammebetingelsene for vindkraft på land, er de avklart i løpet av det siste året. For et år siden behandlet Stortinget innføring av plan- og bygningsloven som en del av konsesjonsgrunnlaget. Jeg mener det er et viktig verktøy for å opprettholde tanken om at vi ønsker å videreutvikle vindkraft på land sammen med kommunene. Vi har avklart hvilket omfang av verdiskaping som skal ligge igjen lokalt, og vi har også avklart de skattemessige forholdene knyttet til vindkraft på land. Så nå er det all grunn til å fremme prosjekter for utbygging og realisering av vindkraft. Det er kjempebra og viktig at vi kan lykkes med det. Så er spørsmålet: Vil en eventuell nasjonal ramme for vindkraft gjøre ting bedre? Jeg tror ikke det. Hadde jeg trodd det, hadde jeg vært for forslaget.

Det vil helt sikkert gjenta seg. Hvis en ikke bare oppgraderer kunnskapen i nasjonale rammer, for det er klokt å gjøre, men også legger det fram for Stortinget og lar det være verifiserte områder for vindkraftutbygging, er jeg helt overbevist om at det blir et aksjonskart for Motvind Norge. Det vil ingen tjene på tvert om, ikke andre enn Motvind Norge. Det mener jeg er uheldig. Det vil heller ikke styrke kommunenes rolle med hensyn til å håndtere areal ut fra den arealforvaltningen de er satt til å gjøre. Jeg mener kommunene er best i stand til det.

Det som er en viktig utfordring, og som det er viktig at de som er for å løse både klimautfordringene, nyindustrialiseringen og andre muligheter som ligger i mer vindkraft, gjør, er å gjøre som komitélederen gjorde nå nylig: gå ut og være veldig tydelig på at vi trenger vindkraft som en del av løsningen for å produsere mer fornybar energi i framtiden. Det tror jeg er viktig for å støtte oppunder lokalpolitikere som i sin kommune ønsker konstruktivt å gå inn og se på mulighetene for å bygge ut vindkraft på land. Det er en omdiskutert løsning, ja. Det er en diskusjon som vekker følelser, men det er viktig at den også samler støtte til de kommunene som faktisk velger å stå i det, og at vi bakker dem på den måten. Det tror jeg er en avgjørende faktor. Presidenten

Skal vi få realisert mer vindkraft raskt, er saksbehandlingstiden viktig. I NVEs tildelingsbrev for 2024 tror jeg det er 48 mål, men ingen av dem omhandler konkrete krav til redusert saksbehandlingstid i NVE. Tvert imot står det kun at man skal se etter muligheter for å redusere saksbehandlingstiden. Mener statsråden at det er tilfredsstillende i en tid hvor det tar kanskje sju–åtte år å behandle en konsesjon, eller er det behov for tydeligere krav til saksbehandlingstid både i NVE og i departementet?

et av få forslag fra Høyre er nettopp det å sette en saksbehandlingstid. Jeg vet ikke om det er klokt. Jeg tror ikke det er klokt å være tydelig på det. Hva er enden hvis en ikke opprettholder det? Det er veldig variasjon i hvilken type konsesjonssøknader som kommer, kompleksiteten i det, en kan vurdere hvor lang tid en vil bruke, osv. helt enig med representanten Astrup i at vi må få ned konsesjonsbehandlingstiden. Det jobber vi med hver dag. Det er tydelig kommunisert overfor NVE. Jeg har jevnlig dialog med dem og utfordrer dem også kontinuerlig på om det er ting fra konsesjonsprosessene vi kan ta ut av konsesjonsbehandlingen for å frigjøre kapasitet og gjøre dette enda raskere i tiden framover. Den dialogen er løpende. Det er viktig at vi får ned konsesjonsbehandlingstiden, men jeg tror altså ikke at det å sette en saksbehandlingstid i utgangspunktet er det som løser utfordringen. Nikolai [12:45:39]: Statsråden ønsker altså kortere saksbehandlingstid, men han vil ikke stille krav om kortere saksbehandlingstid verken til NVE eller til departementet. Nylig avgjorde statsråden en sak knyttet til en kabel fra Bærum til Oslo. Den lå i departementet i tre år. Tror statsråden at saken ble bedre av at den lå tre år i departementet, eller kunne den like gjerne ligget der [12:46:09]: Nå tror jeg ikke det er riktig at den lå der i tre år, jeg tror det var to år. Det er uansett lang tid å ta en avgjørelse på. Representanten Astrup vet like godt som meg at dette var en prinsipiell sak,

og trakk en konklusjon som handlet om at vi i denne saken bryter de samfunnsøkonomiske prinsippene og – i utgangspunktet spesielt for den siste delen – lar kabelløsningen være noe som frigjør viktig areal i et område hvor dette arealet er sterkt påkrevd til andre formål. Jeg mener det var riktig at vi gikk i dybden. Det var riktig å få den tilleggsutredningen som Stortinget ba om. Jeg mener vi har tatt en komplisert sak og løst den på en svært god måte. I hvert fall merket jeg både fra Høyre og andre partier sterk jubel den dagen vi annonserte konsesjonsvedtaket. Jeg er helt sikker på at de som jublet, også hadde jublet hvis saken hadde blitt avgjort tidligere. Selv om statsråden ikke er interessert i å stille krav til saksbehandlingstid, har EU tenkt å stille krav til oss om at vi stiller krav til saksbehandlingstid. Er det da slik å forstå at statsråden ikke har tenkt å forholde seg til kravene i fornybardirektivene, fra 2018 og 2023, og at statsråden dermed har slått følge med regjeringspartner Senterpartiet og i realiteten sier nei til disse direktivene?

Aasland [12:48:08]: Jeg må påpeke at det er feil at vi ikke stiller krav om at saksbehandlingstidene skal ned. Det har vi vært veldig tydelig på overfor NVE. Som jeg sa i mitt tidligere svar, har jeg løpende dialog med NVE

Når det gjelder de tidspunktene og avklaringene som må gjøres i forbindelse med fornybardirektivet, er jeg opptatt av én ting: Det er at vi ikke skal forstyrre det demokratiet vi har rundt konsesjonsbehandlingen. Det skal være fullt mulig å komme med innsigelser. komme med sine synspunkter i framtidig konsesjonsbehandling, og det er viktig at kommunene, f.eks. i vindkraftsaker, har den rollen de har, som ble satt for ett år siden. Mye av spørsmålet er også hvordan en setter denne konsesjonstiden. Når er det konsesjonstidsløpet regnes fra? Vi har ikke konsesjonsbehandlingstider på sju–åtte år i Norge hvis en regner fra det tidspunktet en har en fullendt konsesjonssøknad, til den er ferdigbehandlet. Sofie

Først av alt må jeg si at jeg synes det er rart å trekke fram en konsesjonsbehandling som høyresiden sammen med resten av opposisjonen har vært med på å forlenge, som et eksempel på noe som kunne tatt kortere tid, la det ligge. Jeg skal fortsette med å spørre om fornybardirektivet, som refereres til i dette forslaget. Venstre er positiv til fornybardirektivet der det er krav om hurtigspor for vindkraft og ett, maks to års behandlingstid for konsesjonssøknader. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har levert et

Det jeg lurer på, litt i klartekst, og det gjelder ikke 2018-direktivet, men 2023-direktivet, er om statsråden kan si om han er enig i NVEs kritikk av den nyeste varianten.

for å sette både klare og korte tidsfrister kan noen av de lovmessige rettighetene og pliktene som NVE har i en konsesjonsprosess, f.eks. å føre konsultasjoner med

gjennom eventuell implementering av disse direktivene for Norges del, for jeg mener det er en kvalitet i hvordan en har utviklet dette rammeverket i løpet av den siste tiden. Jeg tror vi trenger å se virkningene over tid,

og behovet for ikke å forringe de helt nødvendige prosessene som vi demokratisk vil forankre i kommunene, og for så vidt også den dialogen som regjeringen har vært opptatt av i etterkant av Fosendommen. Man kan mene hva man vil om

plan- og bygningsloven, altså kommunene, og NVE. De får det overordnete ansvaret. Man har altså delt myndighetsansvaret. Mener statsråden at dette er mulig å ivareta med 2018-direktivet? NVE er konse- sjonsmyndighet i Norge. Det er ikke et delt ansvar. Det er NVE som har konsesjonsansvaret. Jeg mener det er veldig tydelig. Så til dette med tidsløp. Ja, det er nødvendig at vi har til å gjennomføre de forpliktelsene vi har i forkant av en konsesjon. Det er ikke dermed sagt at langvarige konsultasjonsprosesser med verken reindrift eller Sametinget er av det gode.

at man overser noens synspunkter eller gjør dårligere vurderinger når det kommer til en konsesjon, men det må gjøres innenfor det som er forsvarlige tidsrammer, ikke ikke av hensyn til EU, men av hensyn til det samfunnet vi lever i, som trenger veldig mye mer fornybar energi forholdsvis raskt, for å løse store, viktige samfunnsoppgaver. Vi trenger å vedta for- nybardirektivet av mange årsaker. Det er bedre for forbrukerrettighetene og for mer miljøvennlig biodrivstoff Det handler også om saksbehandlingstid, men dette, som i Europa, knyttes veldig ofte opp mot det som er teknisk infrastruktur, der det er infrastruktur fra før, og har ingen ting med dette forslaget å gjøre. Dette forslaget handler først og fremst om å bruke kunnskapen som Miljødirektoratet, NVE og Riksantikvaren har brukt da de lagde nasjonal ramme, for å gi en forutsigbarhet også for hvilke områder staten ikke bør si ja til vindkraft i. Mitt spørsmål til statsråden er: Når han ikke vil jobbe videre med nasjonal ramme, er det sånn at statsråden likevel vil bruke kunnskapen i nasjonal ramme til å si nei

en bruker den kunnskapen som er der, og bygger på den rammen vi har lagd i løpet av det siste året, hvor plan- og bygningsloven og kommunenes medvirkning og aksept er en viktig forutsetning for å bygge ut vindkraft i Norge. Det tror jeg står seg veldig godt i ettertid. Ola Elvestuen (V) [12:56:01]: Det er ingen som ut- fordrer behovet for kommunenes aksept, det ligger til grunn. I 2020 la vi også fram den delen, som ble behandlet på Stortinget. Det jeg er forundret over, er hvorfor man ikke vil ha en nasjonal behandling. Det vil aldri være førende i alle saker, men vil gi et tydeligere signal også til kommunene om hvor de kan forvente at de kan bygge ut, og hvor de kan forvente at man ikke skal gå videre med sakene. Det mener jeg ville gitt mer forutsigbarhet for kommunene. Det vil være enklere å forholde seg til, og det vil også kunne være med på å få en raskere saksbehandling, enten det er en saksbehandling som ender med at man sier ja, eller ender med at man sier nei. Så igjen: Hvor ser statsråden det er en motsetning mellom å la kommunene beholde den posisjonen de har i dag, og å ha tydeligere nasjonale rammer om hvor storting og regjering står i den videre behandlingen? Jeg er helt over- bevist om at hvis en igjen fremmer en oppdatert nasjonal ramme for vindkraftutbygging i Norge for Stortin get, vil det oppfattes som et sted hvor vi peker på at og her bør man bygge vindkraft på land. Det var sånn det ble oppfattet i 2019. Det var regjeringen Elvestuen satt i, som både bestilte utredningen, som la den i skuffen, og som ikke tok den til behandling i Stortinget. Jeg tror det grunnlaget vi har nå, er godt avklart. Det er hensyn som kommer fram i nasjonal ramme

[12:58:03]: Det finnes både veldig godt begrunnet motstand og dårlig begrunnet motstand mot vindkraft i Norge. en ganske annen analyse av hvor den motstanden begynte. Jeg mener den begynte med veldig dårlige konsesjonsprosesser, hvor det har tatt for lang tid, og med dårlig og lite oppdatert kartlegging av natur i bunnen, og man har tatt for lite hensyn til lokalt eierskap, friluftslivsinteresser og natur ikke med NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, som kom i 2019. Jeg tror nok at det å utsette de diskusjonene og konfliktene, slik at de skjer i bruddstykker rundt omkring lokalt i hver eneste sak, ikke bidrar til mindre konfliktnivå. alt av norsk natur er åpnet for vindkraft, bortsett fra der en har strengt vern. Det gjør jo at interessen fra en veldig viktig fornybarbransje peiler seg inn mot der en har mest vindressurser, altså der hvor det blåser mest og en får mest mulig ut av pengene og investeringene. Det er ikke sikkert det er der samfunnet har mest lyst på den kraften. Mitt spørsmål

det er et viktig grunnlag. Så er det ikke sånn at en skal bygge ut vindkraft overalt. Det er naturhensyn, det er ulike kartlegginger som må gjøres i forkant av en vindkraftutbygging. Det kommer tydelig fram gjennom konsekvensutredningen som må gjøres i hvert enkelt tilfelle.

nasjonal plan eller en ramme for vindkraftutbygging generelt i Norge, hvordan jobber statsråden for å få bransjen mer interessert i de grå arealene, altså mindre turbiner? Det vil være nærmere folk, så det er en del andre hensyn å ta, men det er også veldig mange av de grå arealene som kan føre til en en andel av den nye energiproduksjonen som vi trenger. Vil vi se en form for initiativ eller noen plan for å få til mer tilrettelegging for energiproduksjon på grå arealer?

å legge til rette for at rammebetingelsene for å få godkjennelse av ny fornybar kraftproduksjon på grå areal blir enklere tilgjengelig for dem som skal bygge ut. har jeg også kommunisert veldig tydelig til dem som jobber med ulike typer prosjekter for mer fornybar energiproduksjon. Det synes jeg er spennende. Jeg synes også det er spennende – som jeg ikke

uten å få de store konfliktene i forbindelse med vindkraftprosjekter, eller solprosjekter, for den saks skyld. Jeg synes den type tenkning er viktig i den tiden vi går inn i.

for saken): Det har vært spennende å være saksordfører i denne saken. Det har vært en lang debatt om kjernekraft i Norge. Særlig etter at vi har fått en veldig anstrengt kraftsituasjon, ser man på ulike energikilder og også på potensialet av at alle energikilder bør kunne konkurrere tilby billig og tilgjengelig kraft i Norge – fossilfri sådan. Det har kommet noe ut av denne saken, og det er at regjeringen nå er enig i det som som var forslaget fra Høyre for et år siden, da vi også diskuterte kjernekraft i denne salen, om å få en offentlig utredning om kjernekraft. Vi vet alle at det er utfordringer som staten må ta ansvar for ved kjernekraft. Det gjelder avfallshåndtering. Det er en rekke internasjonale forpliktelser som man må følge opp. Det er også en del kostnader forbundet med det, det kan være spennende muligheter med den nye teknologien som nå utvikles i Europa, sammen med allierte land som ønsker å å se på om denne teknologien kan tilføre noe interessant til deres kraftsystem. Det er også en energikilde som tar lite natur, og som gir en mer eller mindre konstant kraftproduksjon. Jeg vil takke komiteen for godt for godt samarbeid om disse sakene, og jeg er glad for at vi nå får en offentlig utredning som vil belyse alle disse spørsmålene. Jeg tror også det vil berike den offentlige debatten om dette, både utenfor salen og i salen. Presidenten

jeg selv medregnet, for å være helt ærlig. Så endret verden seg, og kraftsituasjonen ble så å si over natten helt annerledes da gassleveransen fra Russland til Europa ble strupt, og vi fikk en energikrise som følge av det. Norge er ingen øy i verden, og vi fikk også til fulle merke de endringene som kom. Arbeiderpartiet vil svært gjerne diskutere ny kraftproduksjon. Det er nødvendig i den situasjonen vi er i, og kommer til å være i, at vi må produsere mer ny og ren kraft for å møte behovet for mer strøm til industri, transport osv. Vi diskuterer som sagt gjerne kjernekraft, men den kraften, om den nå kommer, kommer senere enn vi trenger, for vi må ha mer kraft nå og fram mot 2030– 2035. I det perspektivet er nok ikke kjernekraft svaret. Vi har drevet forskning på kjernekraft i Norge siden 1950-tallet, og vi har naboland som har kjernekraft som en viktig hoveddel av sin energiforsyning, men dersom vi skal innføre kjernekraft i stor eller liten skala, trenger vi kunnskap. Siste utredning om dette var vel i 1978, og det har skjedd mye siden den tid. Derfor er det bra at regjeringen nå varsler en offentlig utredning som kan ta inn over seg de utfordringene en slik kraftkilde utgjør, for det er mange utfordringer også med kjernekraft – avfallsmessig, kostnadsmessig og ikke minst sikkerhetsmessig. Det er spesielle utfordringer ved å drifte et kjernekraftverk, stort som lite, og da må vi sørge for at vi får solid kunnskap om alle de ulike sidene ved det. Nå blir det altså tatt et initiativ

og skikkelig utredning om utfordringene, som nevnt, og så får vi eventuelt ta spørsmålet om medlemskap i den typen organisasjoner deretter. Stortinget handsamar til denne saka to representantforslag om politikk for kjernekraft og produksjon i Noreg. Kjernekraft har frå fleire hald vorte peika på som ein ny del av kraftproduksjonen vår og i kraftmiksen. Det er frå om lag like mange ulike hald vorte peika på farar og dei uhandslege sidene ved denne typen kraftproduksjon. Det bør ikkje vera nokon tvil: Potensiell kjernekraftproduksjon i Noreg ber med seg stor og høg risiko. Denne risikoen og dei mange spørsmåla utan svar som følgjer dette, må vektleggjast når ein skal avklara potensiell kjernekraftproduksjon. Difor har regjeringa gjort klokt i å setja i gang ei offentleg utgreiing. Fyrst etter eit slikt arbeid vil ein ha eit kunnskapsgrunnlag å eventuelt arbeida vidare med. Dette peikar Senterpartiets landsmøte på, og no vert det gjennomført. gjennomført. Sjølv om me har høvesvis lange historiske linjer i kjernekraftteknologi, har ein aldri hatt aktiv kraftproduksjon som ein del av den samla krafttilgangen. Fleire parti og politikarar peikar på små modulære reaktorar som løysinga, og i debatten på utsida av Stortinget kan det til tider verka som det kan byggjast kjernekraftverk på om lag kvart eit nes og kvar ein stein i dette landet. Mange kommunar skriv intensjonsavtalar og legg ned betydeleg resursbruk i desse spørsmåla. Her trur eg kommunane gjer smart i å venta på vidare konsekvensutgreiing og ei NOU som vil gje betydeleg kunnskap på området. No må me syta for å orientera oss om den kraftproduksjonen som kan byggjast ut og setjast i drift i nær framtid. Også i forslaget frå mindretalet som fylgjer denne saka,

Dette er uansvarleg og ikkje i tråd med å avklara den risikoen som ligg til denne produksjonen, som eg har omtala tidlegare i innlegget

i februar i fjor – at vi måtte få ned et utvalg som kunne få mer kunnskap på bordet. Man har forholdt seg til 50 år gamle vedtak og utdatert kunnskap. Vi ønsket også kjernekraftsamarbeid. Det er det man ser i forslag nr. 6, som her framheves som uforsvarlig.

men samtidig som vi får kunnskapen på plass, må vi berede grunnen for at dette kan være en riktig vei å gå. Over hele verden ser man en satsing på kjernekraft. EU kom nylig med en invitasjon til Norge om å delta i EUs utviklingsallianse for små og modulære kjernekraftverk. Norge pleier vanligvis å være med på så å si alt EU kommer med av invitasjoner, men her har regjeringspartiene sagt tydelig nei. Dette ønsker man ikke. Først fikk man bekreftet det i en debatt jeg hadde med utenriksministeren, og senest nå får man i innstillingen tydelig beskjed om hva regjeringen mener om en SMR-allianse med EU.

kjernekraft som en av løsningene på framtidens energiformer – for utslippsfri energi og ikke minst for å kunne redusere klimautfordringer der man har det.

hvem dette utvalget skal bestå av, hvilke aktører som kommer inn, og om man kan få en uhildet faktabasert diskusjon om kjernekraft og ikke skremselspropaganda.

etter kjernekraft-/atomkraftdebatten som herjet i Norge på slutten av 1970-tallet, hvor utbyggere ønsket å bygge atomkraftverk langs norskekysten og ble slått tilbake av lokalbefolkningen, igjen skulle stå og diskutere utbygging av atomkraft i Norge. For dem som ønsker å lære mer om historien, kan jeg anbefale boken «Strilekrigen mot atomkraft», en strilekrig som ble vunnet. Norge har i dag lite kompetanse på atomkraft. Vi har andre energikilder vi i stedet kan satse på. Atomkraft er fortsatt en svært risikofylt energikilde, og avfallsproblemene er ikke løst. I den offentlige debatten kan vi ofte få inntrykk av at atomkraft vil gi oss rask og billig strøm. Ikke noe av dette stemmer. De siste store atomkraftutbyggingene i våre nærområder har blitt langt dyrere enn planlagt og har tatt lengre tid enn planlagt. I Norge diskuterer vi også fortsatt hva vi skal gjøre med den lille mengden som oppsto i forbindelse med de to forskningsreaktorene vi hadde på Kjeller og i Halden. Det er anslått at de totale kostnadene knyttet til opprydning

Det er ganske typisk for den norske energidebatten: Så snart en energikilde blir litt vond og vanskelig, tyr vi til en annen, som ligger langt fram i tid, som vi tror er helt fri for konsekvenser for natur og miljø, og som vi også tror at skal bli superbillig. Jeg tror også at atomkraft vil ha en rolle i verden i tiden framover, men da i land som har kompetanse på det. Når SV stemmer mot samtlige forslag som fremmes her i dag, er det fordi vi vil prioritere pengebruken og arbeidskapasiteten i Energidepartementet, i NVE og i andre offentlige myndigheter på de fornybare energikildene vi har, i stedet for å skyve problemene foran oss og snakke om å bruke penger på et felt vi ikke har noe kompetanse på i dag.

Rødt mener at vann- kraften er ryggraden i det norske kraftsystemet. Det er fullt mulig å ødelegge dagens system med enda mer uregulert kraft og markedsliberalisme. i stedet mer demokratisk styring, reelle prioriteringer av kraften og en kraftig satsing på opprusting av vannkraften vår. Det er helt naturlig at vi får en debatt om kjernekraft, særlig når lobbyorganisasjoner snakker med utestemme og skrur forventningene til hvor mye kraft vi trenger, på maks. Med dagens markedsliberale anarki er det ikke så rart at det eneste svaret dermed blir mer av alt, raskere. Vi i Rødt mener altså at det går an å velge en annen tilnærming. Vi er nødt til å gjøre reelle prioriteringer.

Det er likevel liten tvil om at vi på globalt plan neppe kommer utenom kjernekraft hvis vi skal kutte utslipp og opprettholde et visst nivå av velstand.

samtidig som vi er en del av et fungerende energimarked både i Skandinavia, som vi har vært lenge, og i Europa. Selv om Venstre mener det ikke er noe det ikke er noe grunnlag for å ha tradisjonelle kjernekraftverk i Norge – det er både for dyrt, og det tar også veldig lang tid – har vi jo energi fra kjernekraft i Norge i dag. Vi vil være for, og vi synes det er en del av forslagene som er gode. Jeg ser ingen grunn til at Norge ikke skal delta i det samarbeidet som er i Europa om den industrielle alliansen for SMR, Venstre støtter forslaget fra Fremskrittspartiet om at vi bør være en del av det. Jeg er helt sikker på at IFE vil kunne gjøre en jobb der, og ønsker å gjøre det. Venstre har også tidligere foreslått at Norge bør bli en del av Euratom. Der er det riktignok slik at man må være med på å betale en deltakeravgift, men jeg er helt sikker på, og det har vi også fra fagmiljøer i Norge, at vi vil få mer tilbake til forskning her enn det vi betaler inn. Vi er en del av et energimarked i Skandinavia. Sverige og Finland har kjernekraft, og de satser videre på kjernekraft. Venstre vil derfor støtte at vi også er med i et samarbeid. Hvordan, og hva vår rolle skal være, må utarbeides, men jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal være med et samarbeid med Sverige og Finland når dette også er en del av vår energiforsyning. Så til dette med forskningsmidler. Vi har jo forskning i Norge. Det ene forslaget går imidlertid ut på at vi også skal stille forskningsmidler tilgjengelig for produksjon, eller elproduksjon, fra kjernekraft, for det har vi ikke i dag. er det miljøer i Tromsø som er gode på dette, og jeg ser ingen grunn til at vi skal ha noen sperre for ikke å støtte opp under den forskningen. Selv om nytten fort vil komme, i hvert fall på kort sikt, via andre land, vil vi allikevel ha nytte av det, gjennom at vi er en del av ikke bare et skandinavisk, men et europeisk marked. Med det vil jeg de forslagene vi er med på, de som går på støtte til Fremskrittspartiets forslag, og også det som går på samarbeid i Skandinavia og å ha en tydelig satsing på forskning også innenfor kjernekraft.

(MDG) [13:24:12]: Det er stor usik- kerhet om kraftbehovet i framtiden. Det avhenger veldig av de politiske prioriteringene som gjøres i dag. De Grønne mener at den beste prioriteringen Norge gjør, er å satse kraftigere på modne fornybare energikilder, hvor vi har kompetanse og fortrinn, som havvind og sol, vannkraft, biogass og landvind på grå arealer, for ikke å glemme den energien som er aller mest miljøvennlig av alt, nemlig den vi ikke bruker, den vi kan spare. Vi støtter at Norge bruker forskningsmidler på kjernekraft, men det kan ikke gå på bekostning av mer midler til forskning på eller etablering av fornybar energi. Derfor presiserer vi også dette i vårt forslag nr. 10. Kjernekraft er en del av den globale energimiksen og kan åpenbart bidra positivt til naturbevaring og også utslippskutt globalt. Det er også FNs klimapanel tydelig på. Miljøpartiet De Grønne mener et samordnet energisystem i Europa er en forutsetning for å nå klimamålene og sikre effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse samt utnyttelse av infrastruktur og naturressurser i Europa og i Norge. Både Norge og Europa og klimaet tjener på felles energimarked og samarbeid. Derfor er vi positive til at Norge kan bidra til forskning på håndtering av kjernefysisk avfall internasjonalt, og at Norge som et rikt land i større grad tilbyr, eller kan tilby i framtiden, finansiering av kjernekraft for å fortrenge fossile kraftverk i andre land. Vi er også glad for at regjeringen nå skal utrede plassen som kjernekraft kan ha i Norge. Vi håper den utredningen vil gi ny kunnskap og et felles grunnlag for å diskutere kjernekraftens plass, eller eventuelle plass, i Norge framover. Vi stemmer derfor mot flere forslag i denne saken, som vi tenker det er naturlig at heller dekkes i utredningen. Dersom kjernekraft skal være aktuelt i Norge, vil det være langt fram i tid. Vi mener det da også er prematurt av Norge nå å skulle aktivt for mer samarbeid i Norden om kjernekraft, i en situasjon hvor Norge ikke driver med kjernekraft i det hele tatt, og Sverige og Finland har mye etablert kjernekraft. Vi er i veldig forskjel Norske arbeidsplasser, energimyndigheter og for så vidt også denne komiteen har allerede store oppgaver med tiltak som vi vet vil bedre energibalansen og kutte utslipp de nærmeste årene, og som i tillegg gir gode, langsiktige investeringer, som fornybart fra vann, vind, sol og biogass og energieffektivisering.

Ropstad [13:27:22]: Det har vært en interessant debatt med litt ulike meninger. Det er jo bra. For Kristelig Folkepartis del har vi vært tydelige i denne saken og dermed fremmet representantforslag. Når vi tar inn over oss de store utfordringene vi har på klimasida, med de enorme kuttene vi må gjennomføre, med den enorme kraften vi kommer til å trenge for å erstatte all den fossile energibruken med fornybar eller fossilfri energi, mener vi at dette er en riktig vei å gå. De forpliktelsene vi har for å ta vare på skog og natur, er tungtveiende for at vi må se på alternativer. Sammen med at vi har et stort ansvar for å sikre folk, industri og næringsliv tilstrekkelig og billig nok kraft, mener vi at det å gå videre med kjernekraft – iallfall ikke ekskludere kjernekraft – er viktig.

den store satsingen på havvind, som Kristelig Folkeparti støtter og har ivret for, ser vi at Ventyr selv sier at de håper å kunne levere kraft inn i nettet i 2031. hadde vi fortsatt diskutert havvind og ikke fått disse vedtakene, hadde det vært 2032, 2033 eller videre. Sånn er det med kjernekraft også: Det vil ta noe tid å bygge ut,

på kjernekraft, som en forutsetning eller som et grunnlag for at vi også burde kunne gjøre det. Når det gjelder lagring, er det interessant at i svaret fra departementet på et av Kristelig Folkepartis spørsmål, bekrefter en at en kan samarbeide bilateralt, sånn som Slovenia og Kroatia har gjort. Når en skal bruke 20–30 mrd. kr på lagring av de 17 tonnene, kan en se på anlegget som er i Finland, eller samarbeide med Sverige. En kan spare masse penger. I tillegg kan bygging av kjernekraft i Norge være med og finansiere ny lagring.

Takk for en fin debatt så langt. Det ligger noen erkjennelser i debatten om at kjernekraft nok er mest relevant i det norske kraftsystemet etter 2040, og det tror jeg er reelt. Hvis en skal gå inn for kjernekraft, er det nok det som er tidshorisonten. Så vet vi at fram til 2040 trenger vi 56 TWh mer kraftproduksjon hvis vi skal dekke opp for det økte forbruket, ut fra de analysene som NVE har gjort. Det betyr at vi virkelig må satse på utbygging av fornybar energi som grunnlag for å dekke en økt etterspørselsvekst og samtidig holde prisene nede.

Derfor har regjeringen besluttet å sette ned et offentlig utvalg som får i oppdrag å utrede alle sider av dette spørsmålet, og det er mange. Jeg håper at både mandat og sammensetning av dette utvalget kan være klart før sommeren, sånn at vi kommer i gang med det arbeidet. vet at kjernekraft er utfordrende. Det er en kompleks energikilde. Det er ikke bare et energipolitisk spørsmål som dukker opp i tilknytningen til kjernekraft, det berører også en rekke andre samfunnsinteresser og områder som for så vidt har vært

Samtidig understreker jeg at dette ikke er en beslutning om at vi skal ha kjernekraft i Norge i framtiden. Den debatten må vi ta etter at vi har fått på plass denne offentlige utredningen, den kommer også til å ha rammer for seg som sier noe om behovet for regelverksutvikling, så jeg tror vi dekker alle sider på en best mulig måte gjennom den offentlige utredningen som skal gjøres. Uavhengig av hva utvalget kommer fram til, vil vi ikke kunne løse dagens utfordringer fram til 2040 med kjernekraft. Det er det som er hovedargumentet. at vi ikke ender i en situasjon som gjør at vi, når alt blir litt krevende – og det kommer helt sikkert debatten om kjernekraft også til å bli – bare skyver oss over på en annen energikilde for å løse opp i problemene. Jeg synes vindkraft på land er et veldig godt eksempel på det. Et nesten samlet storting

eller kommer man til å sette ned både mandat og gruppe som skal vurdere dette på en balansert og åpen måte? Kan statsråden også nevne noen fordeler han ser ved kjernekraft i det norske energisystemet? [13:34:36]: Vi setter ikke ned et offentlig utvalg med en bestilling om at dette skal være svaret. Det hadde vært uhørt, og jeg tror ikke vi hadde fått noen til å sitte i et slikt utvalg heller. Dette er et utvalg hvor mandatet er bredt sammensatt, nettopp for å avklare alle de forholdene som trengs å bli avklart for å få en faktaorientert debatt og ikke en liksomdebatt rundt kjernekraft, for det er mange heftelser. Fordelen med kjernekraft er at man kan produsere store mengder strøm sier «forholdsvis begrenset» areal, for det er en del innsatsfaktorer som også skal til i prosessen rundt det å lage kjernekraftverk, f.eks. tilgang på nok vann i store mengder, som det klart vil være behov for å få belyst. Men vi gjør selvfølgelig dette for å få en faktabasert diskusjon, som jeg mener det er et stort behov for. Sett opp mot alternativene mener jeg at alternativene også har veldig mange fordeler, ikke minst med tanke på pris og at det er fornybart. Bård

Spørsmålet mitt kommer av at retorikken var litt spesiell i forhold til at man har en utredning, men jeg er betrygget av statsrådens ord her. Norsk Kjernekraft AS har sendt en melding om mulige tiltak for å gå i gang med kjernekraft i Norge, og den meldingen er sendt på høring av Energidepartementet. Jeg antar at det er en del av en lengre konsesjonsprosess. Kan statsråden svare på om det er noen som helst regelendringer som må gjøres for å gjøre en sånn konsesjonsprosess fullt ut til eventuell kraftproduksjon fra kjernekraft i Norge? Gjennom det ar- beidsprogrammet som må til for en konsekvensutredning knyttet til den meldingen som har kommet fra Norsk Kjernekraft, er det behov for å gå opp en del spor knyttet til lagring, plassering, hensikten for sikkerhet, eventuell påført risiko. Det må nok mer samordning til mellom ansvarslinjene, også i departementsstrukturen. Helse- og omsorgsdepartementet har delansvar i dag, Nærings- og fiskeridepartementet har deler av ansvaret, men vi har konsesjonsansvaret. Det må gås opp i det videre arbeidet knyttet til det. Vi har startet dette arbeidet,

inntrykket man blir sittende igjen med når man hører regjeringspartienes representanter snakke om kjernekraft. Det gjelder da dette utvalget som regjeringen, etter å ha ha vært blankt imot det i halvannet års tid, nå har kommet på banen og sagt at de ønsker å sette ned. Jeg ber statsråden avklare litt mer hvordan man tenker å sette dette sammen, og hvilke aktører man tenker å plassere inn i dette utvalget. Kommer man til å se til utlandet for å få uhildede

og offentliggjøre både mandatet og sammensetningen før sommeren. Det er mitt klare mål. Jeg vil ikke gå inn på sammensetningen nå, men det er bred faglig kompetanse som kan gi et godt faglig innblikk i alle de spørsmålene som kommer fram gjennom det mandatet

takker for svaret. Det er godt å høre at man ser litt bredere, for det har jo kommet noen rapporter og utvalg i det siste med ymse kvalitet, som har vist seg ikke å ha helt kontroll på faktaene. Den følelsen sitter jeg litt med når jeg ser den offentlige debatten, deriblant en debatt som statsråden selv var på i Dagsnytt 18, statsråden sa at han ikke var sikker på om kjernekraft passet inn i den norske energimiksen. Hvis det er det inntrykket man har, at regulerbar, stabil balansekraft som gir stivhet i nettet, som øker den roterende massen, ikke har en plass i det norske energisystemet, er spørsmålet

tilnærmet 100 pst. fornybar strømproduksjon i Norge. Det er jeg veldig glad for. Det er et veldig godt utgangspunkt. Om de som eventuelt vil investere i kjernekraft, hvis det blir aktuelt i Norge, vil investere i en balansekraft hvor de kun produserer når

hvis vi skal tune denne produksjonen opp og ned, blir det kanskje ikke så mye produksjon etter hvert hvis en får på plass et enda sterkere kraftsystem med mye uregulerbar kraft, som da mest

Bob Dylan fra Stortingets talerstol, når det fra representanten Bastholm etterlyses tips til tekster av Bob Dylan i denne sammenheng. Bob Dylan har skrevet en sang som kan brukes i denne sammenheng, og det er A Hard Rain’s AGonna Fall.

svaret på det er, etter min vurdering, at kjernekraft eller atomkraft ikke vil løse opp i de utfordringene vi nå har. Vi står i en situasjon hvor vi trenger å kutte klimagassutslipp i betydelig omfang på kort tid. Vi ønsker å legge til rette for nyindustrialisering som følge av at vi vet at aktiviteten innen olje og gass, og betydningen for både økonomien og sysselsettingen, vil avta de neste 10–20 årene. vi egentlig står på oppløpet til en storstilt digitalisering av samfunnet. Kjernekraft vil ikke kunne løse det. Derfor er ikke kjernekraft en del av løsningen for nåtidens utfordringer. Vi har satt i gang denne utredningen for å få svar på en rekke spørsmål som er aktuelle å svare på i debatten, og samtidig se om kjernekraft har en plass i det framtidige kraftsystemet vårt.

Det jeg mener er mest skadelig for energidebatten, er når vi setter energikilder opp mot hverandre og ikke lar alle energikildene få lov til å konkurrere på like vilkår. Jeg får et inntrykk av at statsråden er redd for at enkelte, f.eks. kjernekraft, kan utkonkurrere noen av regjeringens energiplaner. Hvorfor vil ikke energiministeren støtte Kristelig Folkepartis forslag om å la energikildene få lov til å konkurrere på like vilkår og være med og sette ned et utvalg for kjernekraft, som nettopp kan berede grunnen, og slik la kjernekraft få lov til å være en del av den framtidige debatten om hvilke energikilder vi skal satse på? Statsråd Terje Aasland [13:44:27]: Jeg mener at de ulike teknologiene konkurrerer på like vilkår, med unntak av havvind, som vi har valgt å subsidiere i form av differansekonktrakter fordi vi ser at det er Det ene er at det gir oss veldig mye mer fornybar energi. Det gir oss muligheten til å kutte klimagassutslipp, men det er også et nytt ben å stå på for norsk leverandørindustri som blir særdeles viktig, ikke minst med tanke på det globale markedet. Jeg mener at kjernekraft, med til det svaret jeg ga til representanten Haltbrekken, ikke er løsningen på nåtidens utfordringer. Det vi trenger nå, er mer fornybar energi raskt. Det er et uttrykk for at vi ønsker å kutte klimagassutslipp, legge til rette for nyindustrialiseringen, sørge for at vi klarer å gjennomføre digitaliseringen av samfunnet på en god måte, uten at det går på bekostning av den kraftbalansen vi har i dag. Da er ikke kjernekraft svaret nå, men de andre energikildene. Jeg tror også det er slik at mange sier vi kan gå for kjernekraft fordi det ligger lenger fram, istedenfor å velge løsninger som er nåtidens og riktige for tiden vi befinner oss i I debatten får man et inntrykk av at disse 200 mill. kr er et skritt nærmere kjernekraft i Norge og knyttet til elproduksjon. Er statsråden villig til å tilgjengeliggjøre disse midlene til forskning rettet mot elproduksjon med kjernekraft?

kunnskap om det. Det er kunnskap vi ønsker å utvikle i en tid hvor vi ser at sikkerheten rundt kjernekraft i omkringliggende land kan påvirke oss direkte. Vi får i hvert fall ofte – om ikke daglige – rapporteringer om hva som foregår i Ukraina

Universitetet i Tromsø med forskning og deltar i forskningsprogrammer fra USA på dette lig Folkeparti i dag foreslår, er å sette ned et utvalg som skal berede grunnen for kjernekraft i Norge. Utgangspunktet vårt er at vi står overfor en trippel utfordring. For det første har vi en energikrise, der både familier og næringsliv etterspør mer stabil kraft for å kunne være trygg på at kraftprisene er stabile og forutsigbare i tiden som kommer.

Med bakgrunn i dette er det synd at energiministeren ikke er villig til å ta alle gode krefter i bruk og la kjernekraft få lov til å konkurrere med de andre energikildene på like vilkår. Nå går Sverige i front, sammen med Finland, Frankrike og flere andre naboland. Regjeringen sørger for at Norge er på feil side av historien. Vi burde ta del i denne utviklingen og ikke stå på sidelinjen, slik vi gjør nå. gjør nå. Det er ingen som har sagt at det å bygge kjernekraftverk i Norge vil være raskt gjort. Nettopp av den grunn foreslår vi nå å sette ned et utvalg, så arbeidet kan starte. Det utvalget som regjeringen nå snakker om å sette ned, kan sette prosessen to unødige år tilbake i tid. Vi vet at behovet er der, og kommunene står klare. Skal vi klare å nå klimamålene våre innen 2050, nytter det ikke kun å tenke på hva slags energiproduksjon vi kan få til her og nå. Vi trenger en langsiktig plan som kan sikre den forutsigbarheten som vi er helt avhengig av i tiden som kommer. kommer. Kjernekraft vil være viktig for å sikre verdiskaping i hele landet. Er det noe som skaper debatt lokalt, er det når ny kraftproduksjon legger beslag på natur. Nå står 20 norske kommuner klare og ønsker kjernekraft i sin kommune. De etterlyser mer tilgjengelig kraft for næringslivet og for å klare den grønne omstillingen. Dette er en energikilde som det faktisk er støtte til lokalt, og det burde i seg selv være en grunn til ikke å avvise kjernekraft som en løsning. Jeg er glad for at Kristelig Folkeparti setter retning i energipolitikken og er villig til å la kjernekraft få konkurrere på like vilkår som de andre energikildene. Terje

ønsket om absolutt å få kjernekraft i Norge som gjør at vi har denne debatten i dag, det er dagens kraftsituasjon som fører til denne debatten, og ingen har kommet med et troverdig alternativ til morgendagens energisituasjon i Norge. Vi vet at det er en enorm usikkerhet der ute. Vi har ustabile nasjoner rundt oss, og vi har fått en svært ustabil energisituasjon. I den nye kraftsituasjonen som har oppstått, er det stort sett kun uregulerbar kraft som er ny kraft. Det gir en kjempeutfordring, og det er ikke kommet noen løsninger på eller alternativer til det, utenom at kjernekraft kan være det. Vi er helt avhengig av å ha en god energisituasjon. Vi har også god tilgang på kraft. Det gir oss lave priser. Det gjør det attraktivt for industri og næring å etablere seg i Norge. Da er det vår fordømte plikt å forsikre oss om at vi også skal ha det i framtiden. EU styrker sitt arbeid rundt kjernekraft. Vi har naboer som Sverige og Finland, som er kjernekraftnasjoner i dag. Selvfølgelig må vi utnytte det naboskapet vi har, tilegne oss den kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for at Norge skal kunne ta del i en eventuell etablering av kjernekraft i Norge. Jeg er veldig glad for den snuoperasjonen som regjeringen har gjort,

Det er ingen i denne salen som tror at kjernekraft er løsningen på de kortsiktige kraftproblemene som Norge står oppe i, men vi må posisjonere oss så vi kan hente inn kunnskap og kompetanse. Samarbeid med EU er i dette tilfellet en god løsning. Polen skal innen 2040 etablere 270 TWh basert på kjernekraft. Vi vet mye om få år om hvordan dette utvikler seg, hva vi trenger av et reguleringsregime, og hva kostnadene vil være. Derfor er Fremskrittspartiets ønske at vi tilegner oss kunnskap i den situasjonen som er rundt oss, og på det grunnlag kan ta en kvalifisert avgjørelse om Norge skal bli en kjernekraftnasjon – på et tidspunkt der vi vet mer og kjenner energisituasjonen i Norge og samtidig har mye kunnskap om kostnader og risiko med å etablere kjernekraft. Folke- partis representant Kjell Ingolf Ropstad nevnte i sitt innlegg at Norge hadde kompetanse på kjernekraft. Da synes jeg det er vel verdt å referere til Norges siste atomkraftdirektør, Ole Reistad, som i 2022 sa følgende til Teknisk Ukeblad: «Vi har verken kompetansen, menneskene, lovverket, eller industrien som skal til for å bygge kommersielle

om denne kompetansen: «Dersom vi skal få det til, må vi strategisk bygge opp kompetansemiljøer på et eller to universitet. Vi må etablere forskningsinstitutter, slik som IFE var før, som driver med forskning på kjernekraft, og starte samarbeid internasjonalt.» Dette viser at vi har en lang vei å gå dersom vi skal få kompetanse på kjernekraft. Når vi har en lang vei å gå, vet vi også at det kommer til å koste mye penger. Det kommer til å koste penger som vi kunne ha brukt på å utvikle og ta i bruk de fornybare energikildene der vi i dag har kompetanse, og der vi kan bli verdensledende. Mitt spørsmål til dem som nå ivrer for at vi skal sette i gang storstilte forskningsprogram eller annet for å se på mulighetene for å etablere atomkraft i Norge, er: Når vi kommer til høstens statsbudsjett eller de kommende statsbudsjett i årene framover, hva er det disse partiene ønsker å prioritere ned av energiforskning? Hva er det disse partiene ønsker å prioritere ned eller bort for å få på plass penger til å forske på atomkraft og skaffe oss den kompetansen? Det mener jeg er et spørsmål som fortjener et svar, for vi vet alle at pengekrukken ikke er utømmelig. Det handler om prioriteringer. Når man ønsker å prioritere forskning på atomkraft, betyr det at man prioriterer ned noe annet. vil jeg gjerne vite hva man skal prioritere ned.

Det bildet som tegnes i debatten, og som vi også ser utenfor salen, er at man har noen som er prinsipielt imot kjernekraft – all ære for det. Så har man noen som er religiøst for kjernekraft, og de er her og fremmer ulike Dokument 8-forslag – all ære for det også. Så er det veldig mange av oss som er pragmatiske når det gjelder kjernekraft, og som først og fremst tenker som politikere: Hvordan skal prioritere skattebetalernes penger? Hvordan skal vi sørge for at vi får rimelig kraft? Har vi nødvendig ekspertise til å bygge ut den kraften?

må stille oss i denne debatten. Jeg kjøper ikke argumentet om at denne regjeringen ikke har gjort noe for å møte den akutte situasjonen vi styrer mot når det gjelder kraftunderskudd.

de konspiratoriske debattene og ikke minst diverse rapporter som det sås tvil om. Derfor er det viktig at vi får en NOU som er basert på fakta, og som er basert på de fremste ekspertene på temaet. Da synes jeg det er spesielt at enkelte i opposisjonen sår tvil om hva denne NOU-en skal være, hva den skal konkludere med. Vi kan ikke bestille en NOU, konkludere og bestemme det her. Det må vi passe på. Ikke minst utfordrer man statsråden til å si hva denne NOUen skal konkludere med. Dersom tilhengere av og motstandere av kjernekraft ønsker en bedre debatt, og faktisk en debatt som fører til bedre konklusjoner, håper jeg iallfall vi holder oss for gode til å så tvil om hva denne NOU-en skal og ikke skal bidra til. Marius

og få utredet alle disse usikkerhetsmomentene som er der, i tillegg til en del andre gode forslag, men det kommer jeg inn på litt senere i mitt innlegg. Jeg tar atter en gang opp at verden vil bestå etter 2030, etter 2040, og mest sannsynlig etter 2050 også, og det er da det store kraftbehovet vil komme, når man

å tenke fram i tid og ha en langsiktig og helhetlig energipolitikk er meget forunderlig å bevitne. Det blir også snakket om at vi mangler kompetanse. Norge var det sjette første landet i verden som fikk kjernekraft, som fikk forsøksreaktorer, og det bygde man fra grunnen av. Norge hadde ikke mye kompetanse da man startet oljeeventyret, men med målrettet satsing og samarbeid med internasjonale partnere fikk man det i gang. Så hvis man vil,

at det er dyrere enn vindkraft, havvind. Men i statsrådens egne uttalelser her trakk han fram lavere priser for kjernekraft enn det vi ser at Sørlige Nordsjø II har havnet på for havvind. vi ønsker, er parallelle løp. Vi ønsker at kjernekraft skal kunne konkurrere med de andre energiformene, og vi ønsker en faktuell debatt. Nå har det nettopp også blitt fremmet forsøk på myteknusing, bl.a. av Fornybar Norge og komitélederen, for å slå et slag for vindkraft. Når man har venner som Fornybar Norge, trenger man strengt tatt ikke fiender, for en av mytene som skulle knuses, var at vindkraft knuses, var at vindkraft er ustabil kraft. Vindkraft er jo selve definisjonen på ustabil kraft. Det produseres kraft når vinden blåser, ikke når kraften behøves. Når man har den tilnærmingen til debatten, blir det fordummende.

dit jeg er, men det var vel Lauvås som begynte sitt innlegg med at en ikke skulle tro at en skulle stå her. Det som har skjedd i verden de siste årene, gjør jo nettopp at debatten er reell, og vi må ta det inn over oss på en helt annen måte.

på en mer fornuftig måte. Så grunnen til at vi er her, er at situasjonen er veldig annerledes, og dermed mener jeg at det er viktig å ha en mer ukritisk tilnærming. En skal selvsagt være kritisk til det som er en risiko med kjernekraft, det skal jeg også være, men en skal også ha en mer ukritisk tilnærming til å bruke det når en vet hvor viktig det kommer til å være for å nå klimamålene, og ikke minst viktig det kommer til å være internasjonalt. Så skal jeg ha respekt for dem som lander på at dette ikke er noe Norge skal gjøre, men at det er andre land som eventuelt har flere fortrinn, osv. Det er helt greit. Det som har vært drivkraften bak at vi har fremmet de forslagene som vi har gjort, er nettopp å få

Jeg er helt enig med representanten Hussaini, som sier at vi ikke kan bestemme hva utvalget skal konkludere med, men jeg håper at det blir et grunnlag der man også tar inn over seg risikoen, sånn at en uansett på en måte må

som trengs, samordningen, bare for å kunne behandle f.eks. den meldinga som ligger til behandling akkurat nå. Det er også et par andre momenter som jeg synes er interessante, bl.a. dette med livsløpskostnader: Jeg skal være den første til å si at jeg håper virkelig vi lykkes med havvindsatsingen, jeg håper det blir mye billigere, jeg håper det skaper mange arbeidsplasser. Den kompetansen vi har, er suveren på mye av dette. Det håper jeg lykkes. Men jeg vet at det også er en risiko. Det er ikke sikkert at vi klarer å presse prisene, det er ikke sikkert vi klarer samdrift så mye som vi vil. Derfor mener jeg at det å ha dette som et alternativ

Er det å stå på feil side av historia å søkja kunnskap? Er det å stå på feil side av historia å vera skeptisk til korleis me som nasjon eventuelt kan handtera betydelege mengder farleg avfall og uklare sikkerheitsdimensjonar ved ein slik kraftproduksjon?

Sjølvsagt er det ikkje det. Eg opplever at representanten Bjuland, som deltok i debatten og ikkje er i salen no, gjekk ganske langt i å definera ulike folkevalde sitt syn på denne typen kraftproduksjon.

Då er det naturleg i oppfølginga av det å ha ein sunn skepsis til korleis dette skal avklarast og arbeidast vidare med.

[14:08:06]: Det har vært en fin debatt. Det har vært bokanbefalinger, en har vært innom Bob Dylan,

Han skriver i En folkefiende: «Men det kan da vel, for fanden, aldri i evighet være rett at de dumme skal herske over de kloke!» Det synes jeg er et sitat som passer godt i denne debatten. Om en kan mye eller lite om kjernekraft, tror jeg det er svært uklokt om det er de dumme som skal herske over de kloke, så utgangspunktet for NOU-en er å prøve å få opp kunnskapsnivået og få en reell debatt om de faktiske forhold. Det tror jeg er klokt når det gjelder kjernekraft. Så hadde representanten Halleland, som normalt har veldig gode innlegg, et innlegg som jeg syntes var litt rart, for han sa at det er jo ikke noe «troverdig alternativ». Men hva er alternativet fram til 2040, eller 2035 for den saks skyld, hvis vi ikke lykkes med vindkraft på land, havvindutbygging og oppgraderinger av vannkraft? da får vi en veldig anstrengt kraftsituasjon. Det er det som er utgangspunktet. Men jeg skjønner jo at Halle land, som er mot vindkraft på land svært skeptisk til havvind, ikke har noen realistisk plan og heller ikke forstår at vannkraftens kvalitet opp mot uregulerbar kraft er at en kan levere den effektkapasiteten som trengs når det ikke blåser eller ikke er sol, hvis vi også får inn sol i det norske kraftsystemet. Det å bygge ut og sørge for at vi får effektoppgraderinger i vannkraften vår, at vi får bygd ut de 30 000 MW med havvind, som da gir en årsproduksjon på rundt 125 TWh, like mye som nesten hele det norske kraftsystemet i dag, pluss landing, vil være et troverdig alternativ. Så vil ikke jeg nå si hvordan situasjonen etter 2040 blir. Derfor mener jeg at denne utredningen er på sin plass, for å ha et faktagrunnlag når en diskuterer kjernekraft, og også sette det inn i en kontekst hvor vi eventuelt da kan ta de riktige avgjørelsene. Men kjernekraft vil aldri være svaret på de utfordringene vi står i nå. Så jeg håper at både denne debatten og utredningen gjør at de dumme blir kloke, og at vi alle sammen vet litt mer om kjernekraft etter det. Presidenten

Det var fristende etter statsrådens sluttkommentar å si at

Svaret til Ropstad er at vi skal gjøre dette i samarbeid med andre land, og en prøver det blir ikke all verdens til pengebruk i Norge. Men samtidig står representanten bak et forslag som lyder: «Stortinget ber regjeringen sørge for at forskningsmidler gjøres tilgjengelig til forskning på elproduksjon fra kjernekraft, fusjonsforskning (…).» Det betyr at representanten ønsker å bruke penger fra det norske statsbudsjettet. Spørsmålet mitt gjenstår: Hvor skal de pengene tas fra? Hva skal prioriteres ned?

[14:12:28]: Det er behov for mer kunnskap om nye energikilder som kan bli relevante i framtiden. Vi ser at flere land rundt oss igjen satser på kjernekraft for å sikre forsyningssikkerhet og stabilitet i energisystemene sine. Området ser ut til å være i utvikling, med ny teknologi og nye konsepter, men det er fortsatt store utfordringer knyttet til atomsikkerhet, avfallshåndtering og kostnader. Per dags dato har vi sannsynligvis verken nok kompetanse, regulatorisk rammeverk eller et ordentlig kunnskapsgrunnlag i Norge for nasjonen Norge. i Norge partiet veldig glad for at vi nå får en nasjonal offentlig utredning. Det er litt interessant å få med seg denne debatten, der de partiene som kanskje har kjempet mest for kjernekraft i det offentlige ordskiftet, nå står på talerstolen og egentlig er misfornøyde med at vi nå får en nasjonal offentlig utredning. Det er interessant, for for uavhengig av om en er for eller mot kjernekraft, vil vi som nasjon uansett måtte forholde oss til dette. Derfor er det også behov for mer kunnskap og mer kompetanse, og det får vi gjennom NOU-en.

(FrP) [14:14:04]: Jeg var egentlig i salen fordi jeg skulle delta i neste debatt, men denne var såpass interessant at jeg valgte å delta i denne også. Jeg merker meg den skepsisen som særlig Senterpartiet fremholder i debatten.

Det har skjedd svært mye hva gjelder kjernekraft og teknologi de siste tiårene. Det høres nesten ut som han snakker om gamle sovjetiske reaktorer når han omtaler kjernekraft, men det har altså skjedd svært mye. Fakta er – selv om man ønsker å gi inntrykk av noe annet – at kjernekraft har de laveste CO2-utslippene av noen energiproduksjonsformer, men det er også faktisk den desidert aller sikreste produksjonen av elektrisk kraft. Den fører færrest dødsfall per produserte kilowattime og minst skade på folk rundt. trygg teknologi når vi snakker om kjernekraft anno 2024. Jeg synes bare det er nødvendig å minne om det. Jeg synes man i denne debatten får kartlagt hva som er alternativene, når den ene etter den andre er oppe på talerstolen og snakker om vindkraft på land. Det virker som om man ikke har fått med seg de sterke reaksjonene som er der ute blant folk som har fått dette nær innpå seg, som får sitt nærmiljø ødelagt, som er sterke motstandere av etablering av vindturbiner på land, og som sørger for at de prosessene blir stoppet. Det er ingen realisme i de kraftfulle ambisjonene som enkelte har når det gjelder vindkraft på land. Vindkraft til sjøs – vel, det må jo fuglene vite. Det er ikke så lett å vite hva det egentlig medfører, for det er mye uprøvd teknologi som også har store konsekvenser for miljøet rundt, og som overhodet ikke produserer energi i det omfanget vi snakker om

Jeg vet ikke om statsråden bedrev selvrefleksjon, eller om det var andre han siktet til, men Fremskrittspartiet har hele tiden tatt til orde for mer utredning og å få mer fakta på bordet. Det var det vi tok til orde for allerede da vi fremmet forslag her i februar i fjor. Vi er ei heller imot dagens utredning som kommer, vi bare mente at det – etter debatten som var her i salen – kunne virke mer som indremedisin enn som et reelt bidrag til offentlig debatt. og tror selvfølgelig at en seriøs offentlig debatt vil belyse faktaene, og det ser vi fram til. Forhåpentligvis kommer de som ikke engang vil ha denne kunnskapen på bordet, altså de dumme, til og med til å bli kloke av denne utredningen, de også.

det handler om en prioritering, og vi ønsker å prioritere at vi også kan bruke forskning. Gjennom teknologinøytral utlysning er det de beste prosjektene som får støtte. Dersom det viser seg at forskning på kjernekraft er bedre enn noe annet, ja, så er det det som får støtte.

om en lykkes med prosjekter der en kan koble av nettet, og om en får prisen mye lenger ned enn de noen og sytti ørene den er på i dag. Da kan en jo få en stabil kraftkilde, som er enormt bra. Derfor vil jeg understreke at dette utvalget kan bety mye positivt. Det kan bety at en får det kunnskapsgrunnlaget, at en kommer noen hakk videre, og at vi kan få en mer ryddig debatt neste gang.

innlegg å få fram at vi ikke kjenner energisituasjonen i Norge framover. Regjeringen har heller ingen løsning for den framtidige energisituasjonen i Norge. det har vært løsningen for regjeringen fra dag én. Men hva vet vi om det? Hva aner vi om hvilken produksjon Norge har av havvind i 2030, i 2035? Vi tror vi har noe produksjon. Jeg hører stadig vekk at statsråden er frampå og advarer mot kjernekraft fordi det er for dyrt. Men da kan gjerne statsråden svare oss: Hva kommer havvind til å koste oss? Statsråden er bekymret for holdningen Fremskrittspartiet har til vind på land. Hadde jeg vært statsråd, tror jeg jeg hadde vært mye mer bekymret for holdningen til kommunene, de som skal være verter for etablering av vindkraft på land. Men hvis en har tro på

Nå skal altså statsråden og regjeringen begynne å se på flomsikring i vernede vassdrag. Tre år har de brukt på å komme fram til en konklusjon som Fremskrittspartiet sikkert har foreslått flere ganger de siste tre årene. Statsråden har ingen løsning på den framtidige energisituasjonen i Norge. Da er mitt tydelige råd råd til regjeringen at det er vår fordømte plikt å klare å sikre oss at vi har en energisituasjon i framtiden som både forbrukere og næringsliv kan leve med. Derfor er det særdeles viktig at vi får en utredning av kjernekraft og kan

Nå skal vi få den kunnskapen gjennom den offentlige utredningen som vi har varslet. Så håper jeg det blir en konstruktiv debatt etter det. Jeg vil mene at regjeringen har mange flere verktøy i verktøykassen for å bygge ut mer kraft i Norge enn det Fremskrittspartiet har. Fremskrittspartiet og Rødt er en sterk allianse her mot vindkraft på land og er skeptisk til havvind og det meste, egentlig, bortsett fra kjernekraft og vannkraft. Det er greit, men vannkraftpotensialet når det gjelder å produsere store mengder mer fornybar energi, er begrenset hvis en ikke da bygger ut all elvekraft og demmer opp elvene i tiden framover. Potensia let på vannkraften er kanskje 7–8–9–10 TWh, men det har betydelig effektkapasitet som er viktig i framtiden i møte med uregulerbar kraft.

kraftetterspørsel i de nærmeste årene. [14:24:01]: Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta ordet, men når det blir framsatt påstander om Rødts politikk som ikke stemmer, må jeg i hvert fall rette på det for referatets skyld. Som jeg har redegjort for, støtter ikke Rødt å bygge ut kjernekraft i Norge i dag. Vi støtter noen av forslagene som angår forskning. Representanten fra SV spurte om det går på bekostning av noe annet. Ja, det kan godt hende. Jeg mener ikke at all forskning som foregår på vindkraft, f.eks., som Rødt er mot, er riktig Uansett vil forskningsmidlene ikke dikteres så direkte av Stortinget, men vi kan selvfølgelig komme med anmodningsforslag om å prioritere forskning på på bl.a. kjernekraft og avfallshåndtering, som det ene forslaget helt konkret går ut på, og som jeg tror ikke bare Norge, men verden har stor interesse av å forske på. Jeg skulle tro at SV også hadde interesse av at det ble forsket på avfallshåndtering avfallshåndtering av kjernekraft. Så er det riktig at Rødt er mot havvind og mot landvind. Vi mener, som jeg sa i innlegget mitt, at det er vannkraften og av den regulerbare, gode energikilden som vi er velsignet med å ha i Norge, som bør være ryggraden i vårt kraftsystem også i framtiden. Det må kombineres med å redusere noe av det presset som kommer på hele nettet vårt og på strømforbruket, gjennom energieffektivisering, gjennom noe bruk av fjernvarme, gjennom noe bruk av biogass gjennom noe bruk av solkraft knyttet til eksisterende infrastruktur. Dette skal vi diskutere videre i dag, vi skal diskutere prioritering av kraften – at vi ikke kan si ja til alle. Så kan statsråden komme tilbake og være helt ærlig om hvem som egentlig er realistisk i disse kraftdebattene. Er det de partiene som sier mer av alt eller er det de partiene som sier nei til å dele ut kraft på billigsalg til Google, TikTok og Microsoft?

sa- ken): I dag kom nyheten om at 90 pst. av den globale oppvarmingen i 2023 skyldes menneskers utslipp av klimagasser. Oppvarmingen av planeten går stadig raskere. Her hjemme i Norge er det oljeselskapene som står for de største utslippene. Det er ganske bred enighet i komiteen om at disse utslippene må reduseres, men det er noen uenigheter om hvordan. Jeg vil allikevel takke komiteen for arbeidet med denne saken. De siste årene har det vært økende diskusjon om elektrifisering av sokkelen med kraft fra land. Grunnen er åpenbar. Denne måten å kutte utslippene på vil gjøre situasjonen vanskeligere for fastlandsindustrien, og det vil kunne øke folks strømregninger. Derfor peker stadig flere partier på at elektrifiseringen må skje med flytende havvind eller andre nullutslippsløsninger til havs, eventuelt gasskraftverk med karbonfangst og -lagring. Jeg skal gå over til å snakke mer om SVs politikk på området, og jeg regner med at de andre partiene også snakker varmt om sin egen politikk. For SVs del er elektrifiseringen av sokkelen med flytende havvind, eventuelt i kombinasjon med gasskraftverk med karbonfangst og -lagring, en viktig strategi av tre grunner. Vi må kutte utslippene fra plattformene om vi skal nå våre klimamål. Hvis vi ikke kutter utslippene fra oljeselskapene, har vi ingen sjanse til å nå våre klimamål. må vi bruke elektrifiseringen til å sikre arbeidsplassene i leverandørindustrien, som vil være svært viktig i satsingen på flytende havvind i årene framover. Tredje punkt er at vi gjennom elektrifiseringen kan bygge opp verdiskaping og en viktig eksportindustri. For SV har det vært viktig å få oljeselskapene selv til å finansiere nullutslippskraften som trengs for å kutte utslippene. Derfor har vi fremmet forslag om både en produksjons- eller omstillingsavgift, en innføring av elavgift på bruk av strøm fra land og en raskere opptrapping av CO2-avgiften for å få fortgang i utslippskuttene og arbeidet med å få fjernet de forurensende gasskraftverkene på plattformene. Hadde vi fått på plass en elavgift for bruk av landstrøm og en raskere økning i CO2-avgiften, ville det tvunget fram en satsing på nullutslippsløsninger fra oljeselskapene som de selv måtte ha Vi har også fremmet et forslag hvor vi ber regjeringen se på mulige fondsløsninger, hvor de økte utgiftene fra petroleumsnæringen bidrar til å kutte utslippene offshore. Så står vi ved en feil inne i forslag nr. 1 i innstillingen, men vi vil vurdere å stemme subsidiært for forslaget.

store verdier for Norge. Uten disse inntektene ville byggingen av vårt velferdssamfunn blitt atskillig vanskeligere. Det tror jeg vi må ta inn over oss, også de partiene som ikke er veldig glad i olje- og gassnæringen. I Hurdalsplattformen står det bl.a.: «Regjeringen vil (…) sørge for videre elektrifisering av olje- og gassfelt, samtidig som det sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny- og eksisterende industri på fastlandet. Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.» Regjeringen har invitert partene til å etablere et energipartnerskap med olje- og gassnæringen, hvor målet er å få samarbeid om tiltak som gir kraftbalanse og omstilling på Det fremmes en rekke forslag i saken, og felles for disse forslagene er at det rokker ved rammevilkårene og gir en uforutsigbarhet som ikke er ønskelig. Merkostnader til erstatningskraft kan også føre til at prosjekter som gir utslippskutt, ikke blir realisert, og da kommer det heller ikke ny kraftproduksjon. En videreføring av dagens politikk med en sak-tilsak-vurdering av kraft-fra-land-prosjekter som kombineres med sterk satsing på utbygging av ny kraftproduksjon, ikke minst havvind, vil kunne havvind, vil kunne levere både lavere utslipp og økt kraftproduksjon. Norge skal kutte utslipp. Vi skal sette krav til industrien, også olje- og gassnæringen, men vi må gjøre det på en måte som virker den rette veien, og som gir norsk industri

Framtidig lønsemd i norsk petroleumsnæring er avhengig av evna til å kutta utslepp, og Høgre meiner bransjen må ta eit større ansvar for å produsera utsleppsfri kraft.

Dersom Noreg har ambisjonar om å vidareutvikla aktiviteten på norsk sokkel utover 2040, er me difor nøydde til å produsera med så låge utslepp som mogleg. Det vert difor svært kortsiktig å leggja opp til at norsk olje og gass skal produserast med ureinsa gasskraftverk med verknadsgrad ned mot 30 pst. Det er difor bekymringsverdig når regjeringa no har varsla petroleumsnæringa verta meir restriktive med å tildela kraft frå land til elektrifisering av sokkelen, slik dei har gjort på Tampenområdet. Det viktigaste og mest effektive klimatiltaket på norsk sokkel er elektrifisering. Elektrifisering med kraft frå land er lønsamt for dei aller fleste felt med dagens kvotepris og CO2-avgift. Så er det verdt å merka seg at ein planlagd hydrogenfabrikk som har fått tilsegn om 300 MW kraft, ligg og «sperrar» for kraft frå området til sokkelen. Denne hydrogenfabrikken ber om ein halv milliard i årleg støtte for å kunna realiserast.

i praksis ingenting. Me styrer mot kraftunderskot, og resultatet av det kan verta at norsk og europeisk industri må flagga ut, og at felt på norsk sokkel vert stengde ned tidlegare enn dei er nøydde til. Det vil vera svært uheldig for klimaet, for norske arbeidsplassar og verdiskaping og i eit tryggleikspolitisk perspektiv. Dette er bakgrunnen for at Venstre og Høgre har fremja saka me no har til behandling, og som fleire støttar godt opp under. Me ber regjeringa om å fremja tiltak som legg til rette for elektrifisering av norsk sokkel med utsleppsfri kraftproduksjon til havs, som t.d. havvind eller gasskraftverk med karbonfangst og -lagring.

[14:36:13]: Sokkelen skal utvikles. Norsk sokkel er i dagens sikkerhetspolitiske situasjon blitt en strategisk avgjørende ressurs for våre allierte. De er i dag, og vil i lang tid fortsatt være, avhengige av en sikker og stabil tilførsel av energi fra norsk sokkel. Samtidig skal også olje- og gassnæringen redusere sine utslipp og bidra med de nødvendige utslippskuttene for å nå våre nasjonale klimamål. Dette er det bred enighet om i denne salen. denne salen. Flere av forslagene som behandles i denne saken, står i fare for å motarbeide disse målene. Senterpartiet mener at vi i denne salen bør være svært forsiktige med å gjøre store endringer i rammevilkårene for landets viktigste næring gjennom representantforslag i Stortinget. Flere av forslagene som er kommet i denne saken, kan – hvis vedtatt – i praksis innebære en betydelig økt kostnad for nye prosjekter på norsk sokkel, og kan føre til at viktige omstillingsprosjekter skrinlegges og videreutvikling av sokkelen stanses. Dette er også påpekt av flere aktører i høringssvarene som kom inn i forbindelse med behandlingen av denne saken. Dette er ikke i tråd med denne regjeringens politikk og ambisjoner for norsk olje- og gassnæring. gassnæring. Senterpartiet er likevel langt på vei enig i intensjonen til forslagsstillerne i denne saken. Den videre elektrifiseringen av norsk sokkel må i større grad skje med andre teknologiske løsninger enn bare kraft fra land, og påvirkningene på kraftsystemet på land må tas hensyn til i vurderingene av de enkelte elektrifiseringsprosjektene. Dette står også nedfelt i Hurdalsplattformen. Derfor lanserte energiministeren i mai energipartnerskapet, der formålet er å utløse tiltak som bidrar til å opprettholde en god kraftbalanse i Norge samtidig som utslippene på norsk sokkel fortsatt kuttes. Videreutviklingen av dette samarbeidet vil kunne spille en viktig rolle for at vi når vår todelte målsetting om videre utslippskutt og en god kraftbalanse i det norske kraftsystemet. Gjennom et slikt arbeid, med god involvering av alle parter, bør eventuelle større endringer i rammebetingelsene for landets viktigste næring modnes – før de vedtas i denne salen.

Fremskrittspartiet støtter en fornuftig klimapolitikk som har god effekt på å redusere klimagassutslipp i forhold til kostnader, eller som stimulerer til utvikling av klimavennlig teknologi, men elektrifisering av oljeplattformer feiler på begge områder. Det er kjempedyre tiltak. Det har lite eller ingen betydning for globale klimagassutslipp. Det vil gi høyere strømpriser for vanlige forbrukere og fastlandsindustri. Det vil kreve enorme mengder med ny kraftproduksjon, som statsråden bør merke seg at vi ikke har, og det øker presset på kraftnettet. Dette er tiltak som er blitt bedriftsøkonomisk lønnsomme for selskapene som søker, men det er langt ifra samfunnsøkonomisk lønnsomt. Fremskrittspartiet heier på petroleumsnæringen, og vi vil fortsette å bidra til å tilrettelegge for gode vilkår for næringen framover. Vi skal sørge for nye leteareal, vi skal etablere nødvendig infrastruktur, og vi skal opprettholde gode rammebetingelser for bransjen. Så ser jeg at det er mange som griper til avtalen med skattepakken, og at næringen ble pålagt en reduksjon av klimagassutslipp på 50 pst. Ja, det er svært ambisiøse mål. Ambisiøse mål er vi jo vant med i klimapolitikken, og det er vel ingen som lenger tror at vi skal nå målene som Norge har satt seg, uten at vi må kjøpe kvotene. Den muligheten har selvfølgelig petroleumsnæringen også, om tiltakene for å redusere utslippene blir for dyre. Det er altså ingenting i den avtalen som gir næringen noen blankofullmakt til tilgang på kraft fra land. Fremskrittspartiet har alltid ment at elektrifisering av sokkelen skal skje uten at det går ut over kraftsituasjonen på land, og et krav til erstatningskraft kan være et godt alternativ, selv om det svekker balansen mellom regulerbar og uregulerbar kraft. Med den bakgrunnen ønsker jeg å gi en liten stemmeforklaring. Jeg er litt usikker på om innstillingen er rett i forhold til det som var inne på siste komité, men uansett: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for forslaget som per i

Rødt er imot å elek- trifisere sokkelen, og vi mener at det i praksis innebærer å flytte utslipp fra norsk produksjon til økt eksport. Mengden olje og gass blir ikke mindre. Noen steder er det til og med motsatt, som i tilfellet Melkøya, der elektrifiseringen forlenger levetiden til hele anlegget og gir økt produksjon over tid. Her lener jeg meg ikke bare på meg selv, men på klimaforskere, som Asbjørn Torvanger i CICERO, som mener at elektrifisering av sokkelen i beste fall – i beste fall – har en usikker klimaeffekt. Jeg ser ikke at havvind grunnleggende sett endrer på dette problemet. Det bidrar først og fremst til å skjule utslipp fra egen produksjon i vårt klimaregnskap. Dessuten er det illusorisk å tro at flytende havvind, som dette er, kommer uten problemer. Ute av syne er kanskje ute av sinn, men naturen gir jo blaffen i hva vi som mennesker ser. Tar vi utgangspunkt i Hywind Tampen, som er det prosjektet vi har erfaring med, trengs det minst 300 turbiner for å fullføre elektrifiseringen av sokkelen, dette må balanseres, enten med kraft fra land eller med fortsatt gasskraftverkproduksjon på sokkelen, for å stabilisere den ustabile havvindproduksjonen. Å tro at dette er forenlig med interessekonfliktene som oppstår med natur og fiske, er mildt sagt naivt.

Rødt vil tvinge norsk olje og gass til å energieffektivisere, til å dreie produksjonen bort fra olje og over til gass, og derfor støtter vi forslag om produksjonsavgift, om elavgift og om å øke CO2-avgiften. Vi vil kutte utslipp, men å tro at forslag som opprinnelig kom fra Høyre og Venstre, bidrar til det samme, er naivt. Det er fortsatt fellesskapet som tar regningen, ikke helt ulikt dagens løsning med kraft fra land. Det er som Terje Aasland har sagt: «Det vil være det samme som en indirekte tapping av oljefondet. Må olje- og gassindustrien investere stort i ny kraftutbygging, er det staten gjennom fellesskapet og skattesystemet som dekker de fleste kostnadene til olje- og gasselskapene.» – Han har helt rett. Rødt kommer ikke til å gå inn for dette, for det er en dårlig løsning, som antakelig også vil eksistere i tospann med kraft fra land, som også er en dårlig løsning. I matematikken er det kanskje sånn at minus og minus blir pluss, men i politikken er det ikke sånn. Ola Elvestuen

lenge, helt siden 2015, da vi fra Stortingets side tok initiativ til at Utsirahøyden skulle få kraft fra land. Ikke minst sammen med nåværende energiminister var det viktig å få et flertall for

innen 2030. Dette er et klimatiltak. Her bidrar Norge også til at Europa når sine mål innenfor kvotepliktig sektor. Det skal reduseres med

at ikke alle utslippskuttene i petroleumssektoren kan tas med kraft fra land. Allerede i 2022 la vi fram forslag i denne komiteen om at vi må ta i bruk gasskraft med karbonfangst og -lagring flere steder, nettopp for å dempe det behovet man har for kraft fra land. Det har vært lett å se at der vil det bli I 2023 la vi fram forslag om at Melkøya ikke skal elektrifiseres med kraft fra land, men at man også der har karbonfangst og -lagring fra gasskraftverk. Dessverre ble de to forslagene stemt ned ned – for Melkøya fikk vi flertall for at det skulle utredes videre, men det ble aldri utredet videre. Når det gjelder dette forslaget, er det viktig at vi stiller krav til petroleumsnæringen om at de stiller opp med ny fornybar kraft. vi kan bruke denne sektoren til å drive fram mer havvind, og særlig til å få nødvendig teknologiutvikling på flytende havvind, som vi kan bidra med. Da må det stilles krav, og derfor legges det også fram forslag. Vi kan allerede se at Hywind Tampen er i drift og er med på å kutte utslipp på feltene Gullfaks og Snorre. Det er også forslag om at Petoro må ta en mer aktiv rolle for å redusere utslipp. Det er en bestilling som regjeringen må gi, sånn at de også er en aktør for

[14:49:02]: Petroleumssekto- ren er Norges største utslippskilde nasjonalt og en enorm bidragsyter til eksporterte utslipp. Å elektrifisere sokkelen gir utslippskutt, men i dag er det utslippskutt som tar fornybar kraft fra både folk og nytt næringsliv, en eksisterende industri og et transportsystem som skal omstilles for å bremse klimaendringene. Det bidrar i tillegg til høyere strømpriser. Elektrifisering som bidrar til nedbygging av norsk natur, er heller ikke noe vi ønsker oss. Resultatet er at at alt dette ofres for å forlenge levetiden til fossil energi. Det er ikke bærekraftig utslippskutt, og det låser Norge enda mer til en fossil energi, som verden nå vender ryggen til. til. Blått hydrogen har en plass i en overgangsfase, men både EU, gjennom sin gassmarkedspakke, og Tyskland, vår viktigste gasskunde, er tydelige på at de foretrekker grønt hydrogen produsert med strøm framfor blått, altså fossil gass med karbonfangst, og at de anser blått hydrogen som en dyr overgangsløsning. la det være klart: Det viktigste Norge gjør for å bidra til omstillingen i verden, som skal kutte i utslipp og samtidig spare natur, er ikke å åpne for nye olje- og gassfelt, men å flytte investeringer og skattebonuser fra olje til fornybart. Vi må nemlig avvikle for å utvikle. Det er også dette Norge forpliktet seg til å gjøre da vi signerte Parisavtalen, noe som ble forsterket i enigheten under klimaforhandlingene i Dubai. Petroleumssektoren er en enormt pengesterk næring som har knallgode betingelser. Derfor mener vi i Miljøpartiet De Grønne at det bare skulle mangle at man kutter egne utslipp for egen regning uten bruk av kraft fra land. Vi er glade for forslaget til Høyre og Venstre om at olje- og gassektoren må ta ansvar for eget kraftbehov, og vi tror i tillegg at dette kan sette fart i teknologiutvikling og utbyggingen av havvind, selv om realiteten nok er at selskapene kommer til å kunne skrive av veldig mange av disse investeringene på skatten, for oljenæringen har helt vanvittig flotte betingelser i skattesystemet for investeringer – som savner sidestykke sammenlignet med annen industri på land. Det er for så vidt gode grunner til en produksjonsavgift, en elavgift på kraft fra land og økt CO2-avgift, som vi er med på å foreslå i dag. For oss er det viktig at et krav om erstatningskraft faktisk bidrar til utbygging av mer fornybar energi som ellers ikke ville blitt produsert, og at det skjer til havs og ikke øker presset på natur på land – eller stjeler kraft fra land. Vi er glade for at vi har blitt enig med Høyre og SV, og kanskje blir det flere som stemmer for forslag nr. 2, som presiserer at petroleumsnæringen selv må finansiere ny erstatningskraft ved nye elektrifiseringsprosjekter, fra havvind, annen utslippsfri kraftproduksjon til havs eller med gasskraft med CCS.

Vi ønsker å presse fram løsninger der bransjen selv må betale for kuttene, om det er mulig med CO2-fangst og -lagring eller med andre tiltak. Min frykt med dette forslaget